Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! V Listi Marjana Šarca smo izredno kritični do predloga zakona, ki je pred nami in marsičemu v tem zakonu tudi nasprotujemo. Bom podrobneje razložil, zakaj. Težko me boste prepričali, da ne gre za politično policijo, je pred dobrim letom rekel notranji minister in odstopil. Danes je še vedno notranji minister. Zakaj? Ker ni izpolnil misije, ker takrat še ni šlo za politično policijo, kot si jo je zamislila stranka SDS, stranka, ki vodi resor samovoljno ob nemem opazovanju ostalih koalicijskih podpornikov. Je pa res, po poldrugem letu vlade Janeza Janše se Hojsove besede kažejo kot preroške. Zdaj bo šlo za politično policijo. Z doslednim nastavljanjem strankarskih in stranki SDS zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije smo prešli v fazo, ko je policija praktično že politično obvladana, da se spreminja v podaljšano roko politike. Zdaj je treba to še uzakoniti. Predlagatelj sprememb zakona sicer priznava, da je bila doslej urejena normativna podlaga za sodobno policijsko organizacijo, njeno vodenje in usmerjanje. Tako piše v gradivu. Da je bila jasno razmejena pristojnost med Ministrstvom za notranje zadeve in policijo. To so zapisali v obrazložitvi. In to trdimo tudi v Listi Marjana Šarca, ki je vodila resor v vladi Marjana Šarca. Če je treba zakon spreminjati, ga je vsekakor treba v duhu povečanja zaščite avtonomnosti dela policije, preprečevanja političnega vmešavanja v delo in konkretne postopke policije ter vzpostavitve kariernega sistema policije. tega zakona, je zapisano v gradivu, je zagotoviti boljšo organiziranost in delovanje policije, pravi predlagatelj. V Listi Marjana Šarca menimo, da gre pri tem za veliko zavajanje. Cilj je v celoti podrediti si policijo in njene uslužbence in tako popolnoma nadzorovati vsako potezo policije. To je korak do prave politične policije. Vodstveni kader v policiji bo odslej zaradi zakonske prisile v primežu političnih usmeritev, sicer bodo sledile takojšnje menjave brez preverljivih krivdnih razlogov. V Listi Marjana Šarca opozarjamo na nekaj ključnih namer vladajoče politike, za katere smo prepričani, da jih ne morete in ne smete podpirati tudi v koaliciji in podporniki te koalicije. Ne morete in ne smete, če nočete, da slovenska policija postane instrument za prikrivanje sumljivih poslov stranke SDS in nekaterih vladnih veljakov, proti katerim tečejo različne preiskave. V Listi Marjana Šarca odločno nasprotujemo črtanju ključne pravne norme o razmejitvi razmerja med policijo in državnim tožilstvom. To namreč pomeni predvsem širitev pristojnosti ministra za notranje zadeve. Ta bo tako prek nadzornikov Direktorata za policijo in druge varnostne naloge pridobil zakonsko možnost biti seznanjen z vsebino odprtih kazenskih zadev, še preden se bo vključil pristojni državni tožilec v točno določeni kazenski zadevi in na te bo minister lahko tudi vplival. Gre potemtakem za grob političen poseg v avtonomnost državnega tožilstva pri vodenju predkazenskega postopka, na kar so zelo glasno opozorili tudi državni tožilci. Sledi še en nedopusten in grob poseg v avtonomnost policije in tožilstva. Uradniki ministrove službe iz enote za usmerjanje in nadzor bi dobili pooblastila za nadzor nad tekočimi kazenskimi zadevami. Torej uradniki z ministrstva bi v konkretnem predkazenskem postopku lahko vstopali v prostore, ki jih policija uporablja pri svojem delu, vpogledovali v evidence policije in dokumentacijo ter opravljali pogovor s policisti, drugimi uslužbenci policije ali posamezniki. Politika bi imela na ta način direkten vpogled v konkreten kazenski postopek. V Listi Marjana Šarca to vidimo kot popolnoma nesprejemljivo. Po mrcvarjenju Nacionalnega preiskovalnega urada vse od nastopa te vlade zdaj sledi še demontaža te kriminalistične enote. Neposredna podreditev Nacionalnega preiskovalnega urada Upravi kriminalistične policije in njenemu direktorju pomeni konec avtonomije NPU. Direktor NPU ne bo odločal več o ničemer, tudi o tem ne, kaj bo NPU sploh preiskoval. V praksi NPU ne bo več, ostaja torej samo še na papirju. Potem ko je notranji minister, ki seveda naloge dobiva od predsednika vlade prek politično lojalnega vodstva policije, iz NPU odstranil kriminaliste, ki so preiskovali sumljive nabave zaščitne in medicinske opreme in financiranje stranke SDS, potem ko je politika obglavila Nacionalni preiskovalni urad, bo zdaj dokončno amputirala Nacionalni preiskovalni urad vseh pristojnosti odločanja o tem, kaj in kako bo ta preiskoval. To so ključne določbe tega zakona, ki po prepričanju Liste Marjana Šarca v nobenem primeru ne smejo biti sprejete, če hočemo ohraniti policijo, kot jo poznamo in kot jo spoštujemo, policijo kot javni servis vseh državljanov, ne pa kot orodje za obrambo vladajoče politike. V LMŠ sicer tudi ne vidimo nobene potrebe po še tretjem namestniku generalnega direktorja policije. To bo zgolj še eno mesto več za krepitev političnega vpliva na vrh policije, preurejanje položajnih delovnih mest pa ne napoveduje nič drugega kot politično čistko med vodstvenimi kadri v policiji na državni, regionalni in lokalni ravni, zato mu odločno nasprotujemo. Nasprotujemo tudi časovno določenemu mandatu vodij znotraj Policije z možnostjo podaljšanja mandata. To namreč omogoča veliko verjetnost za politizacijo Policije in klientelistično ter nepotistično izbiro posameznikov za vodstvena delovna mesta znotraj Policije. Popoln izgon policistov iz sodelovanja o javnih zadevah bo po našem prepričanju težko vzdržal ustavno presojo. Da policist ne sme biti član politične stranke, je tako ali tako ustavna zapoved. Da pa ne sme sodelovati v javnih zadevah niti na lokalnem nivoju, torej ne v organih lokalne samouprave, ne v nadzorstvenih organih, pa s članstvom v politični stranki niti nima nič skupnega. Pomeni pa diskriminacijo policista kot člana skupnosti, kar je seveda licemersko sprenevedanje, saj je direktor Policije prišel direktno s politične funkcije. Nov direktor Policijske uprave Maribor pa je občinski svetnik in je kandidiral za župana. Kakšne paralele. V prehodnih in končnih določbah je določeno, da se izbirne postopke vodij na položajnih delovnih mestih začne v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. To praktično legalizira možnost »zakonite zamenjave« vseh vodstvenih kadrov na položajnih delovnih mestih. Sedanje komandirje policijskih postaj bodo zamenjali z novimi načelniki policijskih postaj. da se bodo pač imenovali drugače, imenovali se bodo načelniki. Z uveljavitvijo teh določb se odpira možnost formalno zakonite menjave še vseh tistih vodij na položajnih delovnih mestih, ki jih do sedaj še niso uspeli zamenjati. Vse to se dogaja v razmerah, ko je vlada Janeza Janše poklic policista degradirala na najnižjo možno raven. Prisiljevanje policistov, izvrševanje celo nezakonitih ukrepov te vlade je povzročilo neugoden odziv med ljudmi. Zaupanje v policijo je na najnižji ravni v zgodovini te države. To je žalostno. Tako je ta vlada uničila ugled policije v vsega enem letu. Nepošteno in krivično pa je to do policistov, ki korektno opravljajo svoje delo in so bili ljudem vselej v oporo in pomoč, ne pa aparat za izvajanje represije nad narodom. Nepošteno, ker na drugi strani pa minister zaposlen z zmerjanjem državljanov in evropskih uradnikov, ne naredi prav veliko za reševanje kadrovskih stisk v policiji. To rešuje s povečevanjem prisotnosti pomožnih policistov, ki pa so trenutno najslabše plačana prekarna delovna sila v Sloveniji. Za nočno, nedeljsko ali praznično delo ne dobijo niti centa dodatka. Neto urna postavka tako za dnevno, nočno kot tudi nedeljsko, praznično delo pa le za malenkost presega 4 evre na uro. Ministrstvo za notranje zadeve in vodstvo Policije kadrovskega problema ne rešujeta z motiviranostjo kadrov in poštenim plačilom, ampak z zahtevami po povečanem obsegu dela. Zaradi vsega naštetega me boste težko, minister, prepričali, da ne gre za politično policijo. S tem zakonom gre točno za to. lepa. Besedo ima Predrag Baković, ki nam bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! Policiji oziroma policistkam in policistom, katerim poslanstvo v prvi vrsti je zagotavljanje varnosti posameznikov in skupnosti, varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države, je prebivalstvo Republike Slovenije vedno izkazovalo veliko spoštovanje in zaupanje. žal se to zaupanje v zadnjem letu zmanjšuje. Najbrž ne zaradi policistk in policistov, temveč zaradi vodenja Ministrstva za notranje zadeve, vodenja policije in nenazadnje posledično zaradi nenehnega političnega poseganja v delo slovenske policije. Ta politični poseg se tako kaže tudi v nezadovoljstvu zaposlenih v policiji in nenazadnje tudi v zakonodaji, med katere sodi tudi današnji Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Četudi je vlada ob predlogu novele navedla, da se s predlaganimi rešitvami želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v praksi, in da je glavno vodilo sprememb učinkovitejše delovanje policije kot celote, dvomimo v te navedbe. Socialni demokrati menimo, da si vlada s predlagano novelo zakona predvsem želi policijo politično podrediti ter ji vzeti avtonomnost pri izvajanju njenih ustavnih in zakonskih dolžnosti. Še več, ocenjujemo, da posamezne predlagane rešitve izhajajo tudi iz čisto osebnih konfliktov med resornim ministrom in nekaterimi neposlušnimi pripadniki slovenske policije. Spoštovani! Socialni demokrati, policistke in policiste cenimo, njihovo delo pa spoštujemo. Zavedamo se, da opravljajo zahtevne naloge in da so zadnje leto še posebej podvrženi pritisku na eni strani zaradi vladnih odločitev v zvezi z obvladovanjem epidemije in na drugi strani podvrženim kritikam s strani prebivalcev, ki so, kot že rečeno, v preteklem obdobju imeli do policistk in policistov zelo pozitiven odnos. V policiji se spopadajo tudi z redčenjem policijskih vrst. Razlogov za to je več. Med mladimi poklic policista ni več zanimiv. krize je sledilo varčevanje v javnem sektorju pri zaposlovanju v policiji. Mimogrede, to se negativno kaže tudi v drugih poklicih v javnem sektorju, medicinski kader, negovalni kader v domu starejših občanov in tako naprej in tudi v Slovenski vojski. Še več, hiteli smo s predčasnimi upokojitvami, danes pa bi jih ponovno zaposlili. V zadnjem času pa odhodu iz policije botruje tudi politični pritisk z vrha ministrstva in policije. Socialni demokrati smo in bomo podpirali rešitve, ki bodo usmerjene v boljšo organiziranost in delo policije tudi tako, da se v delo policije v večji meri vključijo pripadniki pomožne policije, njihovo delo pa se prav tako kot dela poklicnih policistov primerno ovrednoti. Prav tako Socialni demokrati podpiramo rešitve dogovorjene med Ministrstvom za notranje zadeve in Policijskim sindikatom Slovenije. Skladno s sklenjenim stavkovnim sporazumov se v predlogu novele zakona določa, da se lahko uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 % osnovne plače. Vendar se je vlada poslužila manevra, da je v dogovorjene rešitve vnesla nekatere stvari, ki so problematične, kar na nek način kaže na neiskrenost vlade, vodstva ministrstva in policije, da se stavkovni sporazum ne uresniči. Še več, vlada skuša s predlagano novelo organiziranosti in delu policije odgovornost za morebitno nepodporo novele preložiti na opozicijo. Tega se zagotovo zavedajo tudi v sindikatu, ki so se dogovorili in podpisali stavkovni sporazum z ministrstvom. Ne glede na podpisani stavkovni sporazum bi se s sprejetjem predlagane novele delovnopravni status policistov poslabšal, kakor bi se poslabšalo sodelovanje med policijo in tožilstvom in kakor bi se poslabšalo samostojno in strokovno delo policistov.

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Danes je pred nami še eden v nizu zakonov, ki so strokovno neutemeljeni, škodljivi in po meri oblasti, ne ljudi. Tako kot STA, RTV, Računsko sodišče in drugi nepogrešljivi gradniki demokratične družbe je tudi policija talec Janeza Janše. Da se policija sooča s kadrovskim pomanjkanjem, je že leta dejstvo. Slabi delovni pogoji in nizke začetne plače so vsekakor razlog za takšno stanje. Vsekakor pa so stanje še dodatno poslabšale nenehne zlorabe policije v izključno politične namene, ki smo jim priča zadnje leto. Najprej kadrovska čistka in nastavitev zvestih političnih podpornikov na vse najvišje položaje v Policiji, nato interno obračunavanje z vsemi, katerih vidni barvni spekter sega širše od rumene in modre. Tiste, ki so za vlado moteči, napotijo v različne delovne skupine. Tacen naj bi se že spreminjal v oddelek za sankcioniranje drugače mislečih. Minister, ki to sploh ni, ker je že davno odstopil, vsak dan znova dokazuje, da je strokovno popolnoma nekompetenten za vodenje ministrstva. Najrepresivnejše ministrstvo vodi nekdo, ki ne razume, zakaj bi morali biti zakoni in z njimi represivni ukrepi objavljeni in javno dostopni vsem. Minister, ki bdi nad represivnim organom, katerega civilni nadzor je bistvena prvina demokratične ureditve, takšen nadzor ovira in uvaja svojega, ko takole čez palec oceni, da je to potrebno. Minister, ki ne razume osnovne poante neodvisnosti policije in ki misli, da usmerjanje dela policije pomeni dajanje navodil preko socialnih omrežij, želi vso to globoko nerazumevanje delovanja države, kaj šele demokratične in pravne države, sedaj prenesti v zakon. Današnji zakon le še utrjuje dejstvo, da je edina strokovno utemeljena odločitev, ki jo je minister Hojs v tem mandatu sprejel v obliki odstopne izjave, ostala neprebrana v predalniku Janeza Janše. Ker se je za praktično vsako dejanje ministra Hojsa v zadnjem letu izkazalo, da je v nasprotju z veljavno zakonodajo, se je minister odločil, da bo preprosto spremenil zakon. Ni prav, da se minister vsakodnevno vpleta v kadrovanje v Policiji? Ni zakonito, da minister daje Policiji navodila kar preko socialnih omrežij? Zakon določa, da je Policija pri svojem delu neodvisna? Nič več. Zakon bi vse našteto spremenil. Namesto da bi minister Hojs svoja ravnanja prilagodil veljavni zakonodaji, bo zakonodajo raje prilagodil svojim ravnanjem. Vse navedeno je zelo nazorno opozorilo tudi na to, kako hitro se lahko represivni organi obrnejo proti ljudstvu. To se je povsem očitno kazalo skozi celotno epidemijo. Policija bi morala ljudstvo varovati, ne pa se nad njim izživljati. Policija bi morala ščititi deprivilegirane skupine in manjšino in ne zganjati terorja nad njo. njo. Da se je policija v zadnjem letu obrnila proti ljudstvu, ni kriva policija sama. Za to sta kriva Janez Janša in odstopljeni minister Hojs. Preko kadrovske čistke, v kateri je bilo zamenjano celotno vodstvo Policije, in preko internih obračunov in nadzorov nad vsemi, ki niso dovolj uslužni in ki niso dovolj podložni, si je trenutna vlada policijo v celoti podredila za doseganje ozkih političnih ciljev. Proti epidemiji se ni borila s strokovno utemeljenimi in nujnimi ukrepi, pač pa s pretirano uporabo represije. Policija ni poskrbela za zaprtje proizvodnih hal, v katerih se je skozi celotno epidemijo trlo delavcev. Ne, policija je te iste delavce oglobila, če so skupaj jedli malico ali se na delo peljali v istem avtu. Policija prav tako ni kaznovala delodajalcev, ki delavcem niso zagotavljali varnega delovnega okolja in ustrezne zaščitne opreme. Namesto tega je raje kaznovala prekarca, ki si je na praznem javnem stopnišču privoščil burek. Da ne bo pomote, v Levici smo in še vedno verjamemo v omejitvene ukrepe. Ves čas smo se zavzemali za omejitve in ustavitev javnega življenja, kjer je bilo to utemeljeno. A ta vlada je ukrepe uvajala približno tako, kot da bi jih izbirala s kolesom sreče. Ko je šlo za koristi kapitala, pa je nujno potrebne ukrepe preprosto ignorirala. Namesto da bi ljudi, še posebej ogrožene skupine, zaščitila pred epidemijo, jih je pahnila v smrt. Epidemijo je izkoristila za doseganje svojih političnih ciljev in uvedbo celega nabora represivnih ukrepov, uperjenih zoper splošno javnost, kar je še eden izmed eklatantnih primerov zlorabe epidemije in zlorabe oblasti. Pa da ne bo pomote, vse preveč represivna in nasilna orodja, ki jih policija pri svojem delu uporablja, sta Janezu Janši na pladnju ponudili vlada Mira Cerarja in vlada Marjana Šarca s paralizatorji, lovilcev IMSI in vojaškim orožjem, termovizijskimi kamerami in še bi lahko naštevala. Policije ni oborožil Janez Janša. Janez Janša je le poskrbel, da je policija to, kar sta ji podelila Miro Cerar in Marjan Šarec, namesto za varovanje ljudi uperila proti njim. Ko smo v Levici opozarjali, da se lahko masovni videonadzor zelo hitro zlorabi, na primer proti protestnikom, in omogoči masovno kaznovanje, smo bili deležni očitkov, da smo vedno samo proti vsemu in da gre za politično nagajanje. Danes je policijski kombi, oborožen z videokamero, prisoten na vsakih protestih. Na kakšen način bo ta videonadzor zlorabljen proti protestnikom, pa minister javnost sproti obvešča kar preko socialnih omrežij. Zaradi vsega navedenega smo v Levici sopodpisali zahtevo za splošno razpravo o noveli zakona o organiziranosti in delu v policiji. Nujno je, da ta zakon zaustavimo še danes. Pa poglejmo, zakaj. Zakon omogoča politično vpletanje v odprte kazenske postopke. Minister bi si rad zagotovil vpliv na potek kazenskih preiskav. Tožilstvo pri usmerjanju in vodenju preiskav ne bi bilo več neodvisno. Janez Janša in Aleš Hojs pa bi lahko poskrbela, da postanejo njuni pajdaši dokončno nedotakljivi. Na drugi strani bi lahko na tak način še lažje eliminirali politične nasprotnike. Zastraševanje in poskusi kazenskega preganjanja vseh, ki se z vlado ne strinjajo, bi se s tem institucionalizirali. Določbo, da usmerjanje dela policije v trenutku, ko je bil obveščen o kazenskem postopku, prevzame državni tožilec, bi se tako preprosto črtalo. S tem bi se v celoti odprle možnosti za politično vmešavanje in oviranje kazenskega pregona. V luči zagotavljanja nedotakljivosti kriminalcev pravih barv se zakon nanaša tudi na NPU. Da sta neodvisnost in strokovnost zadnji lastnosti, ki ju pri NPU želita videti Janez Janša in Aleš Hojs, je popolnoma jasno. Ker ni šlo drugače, je direktorja NPU slednji odstranil kar nezakonito. NPU pač mora delovati po meri SDS. Hojs in Kangler ga usmerjata kar na podlagi elektronskih sporočil, ki jima jih pošiljajo njuni prijatelji, takšni, ki jim kazenski pregon škodi pri, na primer, večmilijonskih poslih izkoriščanja prostitucije. Hojs in Kangler sta prijatelju želela le pomagati, kot da gre za manjši birokratko oviro. Saj veste, vrana vrani ne izkljuje oči. Podreditev NPU je tako visoko na spisku želja SDS, zato se bo omejil obseg delovanja, pri katerem je NPU avtonomen. Avtonomen ne bo več pri izvajanju vseh svojih nalog, ampak le še pri preiskovanju kaznivih dejanj. Pa še to ne brez da bi mu minister dihal za ovratnik. Interni akt, s katerim se določa, kaj bi preiskoval NPU, se na primer ne bo več sprejemal na predlog direktorja NPU, ampak bo moral tak predlog podati tudi direktor Upravne kriminalistične policije. Vpliv na to mora namreč imeti čim več uradnikov in funkcionarjev, ki se jih lahko kadruje izključno po političnih kriterij. Popravo zakona predlaga minister Hojs tudi glede imenovanja in razrešitve direktorja NPU. Ker je tudi sodišče potrdilo, da je bila razrešitev direktorja nezakonita in da minister direktorja tega pomembnega urada ne more nastavljati po mili volji, predlaga, da se ta ureditev preprosto spremeni. Še več, možnost kadrovske čistke in nastavljanje najzvestejših političnih kadrov se širi na vse vodilne položaje v policiji. Vodilni položaji se bodo zasedali kar s premestitvami brez javnega razpisa ali uporabe pravil, ki veljajo v celotni javni upravi. Posebna ureditev bo veljala tudi za razrešitve, glavno besedo pri tem pa bo imel generalni direktor policije, torej tisti, ki ga nastavi minister. Da bodo lahko nagrajeni najzvestejši podporniki Janeza Janše, pa sta v predlogu še dve novi dobro plačani delovni mesti: nov, še tretji, namestnik generalnega direktorja policije in policijski ataše. Poleg tega pa se omogoča dodatno zaposlovanje mejnih policistov. Če so se po veljavni zakonodaji začasne zaposlitve lahko sklepale le za nadzor zunanjih meja Evropske unije, se bodo po novem lahko za varovanje celotne državne meje.Gre za zaposlitve, za katere se zahtevajo nižji strokovni standardi in kjer ni potrebna javna objava ali javni natečaj. Za najbolj zveste kadre v policiji in na ministrstvu se omogoča tudi dodatek za stalnost in višje plače iz naslova povečanega obsega dela. O povišanju plače bo na predlog ministra odločala kar vlada, le tako je namreč mogoče zagotoviti, da se upošteva izključno kriterij pripadnosti in zvestobe SDS in ne kriterij strokovnosti in obsega opravljenega dela. Da se zaradi vseh spornih sprememb v policiji policisti ne bi preveč aktivno sindikalno organizirali in uprli, se z zakonom dodatno omejuje še pravica do stavke in dodaja še nekaj dodatnih možnosti za prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Podaljšuje se tudi možnost suspenza policista, če to predlaga zdravstvena komisija, komisija, ki jo imenuje politično nastavljeni generalni direktor Policije. Čeprav se komu zdi, da so vse naštete sporne zakonske rešitve obsežne, verjemite, naštela sem jih samo nekaj. Že to bi moralo biti več kot dovolj, da ta zakon svojo zakonodajno pot zaključi že danes. Cilj rešitev je namreč povsem očitno en sam: dokončna in celovita podreditev policije političnim interesom Janeza Janše in Aleša Hojsa. Že tako obsežna represija, ki jo odstopljeni minister uperja zoper ljudi, se bo lahko na podlagi teh sprememb še zaostrila, medtem ko bo represivni aparat tepel ljudi, pa se bosta lahko predsednik vlade in minister neovirano vmešavala v odprte kazenske preiskave in zagotovila, da se ne preganja napačnih ljudi. Zavetje, v katerem delujejo kriminalci, zvesti SDS, bo s tem zakonom postalo le še bolj mirno in le še bolj varno. Dejstvo je, da je delovanje policije v zadnjem letu usmerjeno v popolnoma napačen cilj, in na to se nanašajo naši povsem utemeljeni očitki. Aktualna vlada je poskrbela, da so vsa razpoložljiva represivna sredstva uperjena ne za, ampak proti ljudem. Gre za eklatantno zlorabo represivnega aparata in za zlorabo oblasti, s tem zakonom pa bosta zloraba represije in oblasti postali povsem zakonito orodje za lustracijo in obračunavanje s političnimi nasprotniki, medtem ko bodo najbolj zvesti kadri dobili status nedotakljivih, represivni aparat pa bo še naprej udarjal po ljudeh. V Levici bomo vsekakor nasprotovali sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil Blaž Pavlin. Izvolite. BLAŽ Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi, lep pozdrav! Zakon o organiziranosti in delu v policiji je bil v osnovni obliki sprejet v letu 2013. Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalizacije dela policije je bil do sedaj noveliran kar šestkrat. Tako je to že sedma novela tega zakona. Interes Republike Slovenije je zagotavljati visoko stopnjo varnosti in s tem kakovosti življenja za vse prebivalce. Osnovna pogoja za to sta dosledno spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter sistemsko preprečevanje nezakonitega poseganja v človekovo zasebnost in pravice. Na teh načelih temelji tudi politika zagotavljanja notranje varnosti Republike Slovenije, ki si prizadeva za vzpostavitev ter delovanje učinkovitega in racionalnega sistema notranje varnosti. V Novi Sloveniji se seveda zavzemamo za takšno politiko do notranje varnosti, ki bo državljanom zagotavljala visok nivo varnosti, kar je pogoj tudi za ustrezno kvaliteto življenja. Jedro sistema notranje varnosti je policija. Zavzemamo se za moderno in visoko odzivno policijo, ki bo delovala primerljivo z ostalimi evropskimi policijami. Eno od glavnih vodil policije naj bo spoštovanje človekovih pravic in sprejemanje nadzora, kot je zapisano v ustavi in zakonih. Policija naj bo v službi državljanov, naj bo njihova podpora in opora, ne pa zgolj kaznovalni organ, ki bo obremenjen z visoko birokracijo in nalogami, ki primarno niti niso njegove. V Novi Sloveniji se zavzemamo, da policija dela v dobrih pogojih s sodobno in učinkovito opremo. Za nemoteno in učinkovito delo slovenske policije je treba izboljšati predvsem pogoje za njeno delo. Potrebujemo policijo, ki bo imela ugled in zaupanje ljudi, narediti mora vse, da bodo ljudje slovenski policiji zaupali, da varujejo njihovo premoženje in zagotavlja mir. Predlog novele zakona področja organiziranosti in dela v policiji ureja bolj jasno. Omogoča se tudi bolj ustrezen nadzor nad samim delom policije. Državljani morajo v policiji primarno prepoznati oporo in podporo, ne le represije in kaznovanja. K izboljšanju ugleda policije se lahko prispeva z vidika organizacije in vodenja, ključni pri tem pa morajo biti policisti sami. Zato potrebujemo ureditev, ki bo, kolikor je le mogoče, upoštevala položaj in potrebe kadra v policiji. Posebej pozdravljamo, da se v noveli rešujejo nekatera praktična vprašanja, kar bo omogočilo bolj ugodno obravnavo zaposlenih ter pritegnitev usposobljenega kadra za delo v policiji. Sem spadajo denimo rešitve v noveli, kot so na primer, omogočena začasna premestitev uslužbenca policije na drugo delovno mesto zaradi zdravstvenega razloga, kar trenutno ni mogoče. Priznavajo se ure delovnega časa za oskrbo, recimo, službenega psa. Določa se, da je uspešno opravljeno praktično usposabljanje med izobraževanjem mogoče šteti tudi za uspešno opravljeno pripravništvo. Omogoča se imenovanje v isto stopnjo naziva in uvrstitev v isti plačilni razred kot pred prenehanjem delovnega razmerja v primeru ponovne zaposlitve v policiji. Ureja se plačilo pomožnega policista in povračilo njegovih stroškov. Poleg navedenega se tudi določa, da ima v času izvajanja pomoči posameznik, ki pomaga policiji, pravico do ustrezne oskrbe. Ta rešitev posebej nagovarja načelo sodelovanja med policisti in vsemi ostalimi državljani, kar pa ima poleg praktične vrednosti tudi poseben simbolen pomen. Novela upošteva tudi dejstvo, da se varnostna situacija v današnjem času lahko izjemno hitro spreminja, zato se omogoča vpoklic pomožnih policistov tudi v primerih zgostitve različnih varnostnih pojavov, pri katerih je potrebno večje število policistov. Iz vseh navedenih razlogov bomo v Poslanski skupini Nove Slovenije predlog zakona podprli.

Hvala za besedo, podpredsednik Državnega zbora. Lep pozdrav minister s sodelavcem! Spoštovani poslanke in poslanci, tudi vam lep pozdrav! Danes imamo prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila Vlada. Namen predloga zakona je odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so pokazale se pri izvajanju zakona v praksi. Glavno vodilo pri pripravi sprememb pa je učinkovitejše delovanje policije kot celote. Naj navedem nekaj področij, ki so deležna potrebnih sprememb oziroma dopolnitev. Spreminjajo oziroma dopolnjujejo se določbe glede usmerjanja in nadzora nad delom policije. Posledično se dopolnjuje tudi člen, v katerem se opredeljuje tako imenovana zahteva za poročanje, in novi člen, ki določa pravice javnim uslužbencem, ki opravljajo nadzorno dejavnost nad delom same policije. Na podlagi prvega odstavka 3. člena uredbe policisti obvestijo državne tožilce o vseh zadevah, določenih s to uredbo, pri katerih obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. V drugem odstavku 5. člena uredbe je določeno, da lahko pristojni državni tožilec po sprejetju obvestila takoj, najpozneje pa v petih dneh, predloži policistu pisna navodila in predloge za ukrepanje v predkazenskem postopku v skladu z 12. členom te uredbe. Če v tem času navodil in predlogov ne poda, se šteje, da ne bo usmerjal predkazenskega postopka, lahko pa se v obravnavane primere vključi naknadno. V tej uredbi je usmerjanje predkazenskega postopka urejeno od 10. do vključno 18. člena. V prvem odstavku 10. člena uredbe je določeno, da mora policist, ki obravnava konkretno zadevo, obveščati o izvedenih aktivnostih in rezultatih državnega tožilca, kadar ta usmerja predkazenski postopek. Če državni tožilec ne prevzame usmerjanja, ravnajo policisti samostojno v okviru zakonskih pooblastil, ki jih imajo za odkrivanje storilcev in kaznivih dejanj, ter lahko v tem okviru uporabijo vse zakonske ukrepe. Da bi se izognili zamenjevanju obveščanja in usmerjanja, ki je prisotno v obstoječi dikciji osmega odstavka tega člena, ter napačni predstavi in razlagi, da pristojni državni tožilec vodi usmerjeno delo policije v predkazenskih postopkih v vseh primerih, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju, je predlagana formulacija primernejša in tudi omogoča ugotovitev, ali je pristojni državni tožilec res usmerjal oziroma usmerja delo policije v predkazenskem postopku za določeno kaznivo dejanje. S predlagano spremembo se ne spreminja pooblastilo ministra, saj Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Pravilnik usmerjanju in nadzoru policije že zdaj urejata sistematično in načrtno dajanje obveznih navodil ter usmeritev za delo policije v smislu ocene zakonitosti, varstva človekovih pravic in dejanskega stanja na posameznem področju policijske dejavnosti. Skladno s kazensko procesno zakonodajo je v našem sistemu predkazenskega postopka izključno državni tožilec tisti, ki edini lahko policijo usmerja pri izvajanju policijskih pooblastil v predkazenskem postopku in predlagana sprememba tega v ničemer ne spreminja. Odpravlja se le situacija, v kateri je bil državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, vendar ni prevzel usmerjanja, posledično pa tudi usmerjanje ministra glede na veljavno določbo. Policija v teh primerih ni podvržena nobenemu nadzoru, kar je morda neustrezno in se s predlagano spremembo tudi odpravlja. Z novelo se tudi jasneje določata avtonomnost Nacionalnega preiskovalnega urada in način določanja, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo prevzel urad. Spreminja se tudi določilo, da je Nacionalni preiskovalni urad pri izvajanju svojih nalog avtonomen in natančneje določa, da je ta urad avtonomen pri preiskovanju kaznivih dejanj. Je notranja organizacijska enota Uprave kriminalistične policije, kar pomeni, da njegova avtonomnost ni absolutna, temveč sta enota in direktor urada podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije. Nacionalni preiskovalni urad je avtonomen pri preiskovanju kaznivih dejanj iz prvega odstavka 21. člena zakona. Nadalje predlog novele ureja varnostno preverjanje ponudnikov, strank in oseb za opravljanje del za policijo ali za opravljanje del v prostorih policije skladno s pogodbo, sklenjeno po predpisih o javnem naročanju ali obligacijskih razmerjih. Vse ponudnike in osebe, določene v novem členu, je policija že do sedaj varnostno preverjala, vsakega skladno s členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Na novo bo policija varnostno preverjala tudi stranko, ki ni ponudnik po predpisih o javnem naročanju in s katero namerava skleniti pogodbo za izvajanje del s policijo, zaradi zagotavljanja varnosti podatkov, uslužbencev, prostorov, objektov ali okolišev policije, kadar se ta varnost ne more zagotoviti z ukrepi iz načrta varovanja objektov, hišnega reda objektov ali drugimi varnostnimi ukrepi. To so primeri, v katerih Ministrstvo za notranje zadeve ali Policija sklene s stranko, na primer, avtorsko pogodbo za prevajanje, konkretno lahko rečemo tudi tolmačenje. Policija do zdaj strank, ki niso sklenile pogodbe po predpisih o javnem naročanju, ni mogla varnostno preverjati. Te stranke predstavljajo tveganje za varnost podatkov, uslužbencev, prostorov, objektov ali okoliša policije. S preventivnim ukrepom, se pravi z varnostnim preverjanjem, bo policija opravljala ugotovljena tveganja. Z novelo se določa tudi omejitev za policista, ki v času trajanja delovnega razmerja ne sme biti član politične stranke in ne sme opravljati funkcije poklicnega župana, poklicnega podžupana ali občinskega svetnika. S predlagano dopolnitvijo se uveljavlja načelo politične nevtralnosti policistov, ki ne smejo politično delovati. Policist mora že ob sklenitvi delovnega razmerja dati pisno izjavo, da ni član politične stranke, prav tako pa je članstvo v politični stranki razlog za odvzem pravice do izvajanja policijskih pooblastil. Ena od ključnih rešitev je tudi ta, da se v primeru ponovne zaposlitve bivšega policista v policiji daje možnost imenovanja v isto stopnjo naziva in uvrstitve v isti plačni razred, v katerega je bil bivši policist imenovan oziroma uvrščen pred prenehanjem delovnega razmerja v policiji. V sami policiji obstaja velik interes po ponovnih zaposlitvah bivših policistov, ki so v času zaposlitve z izobraževanji, usposabljanji in delovnimi izkušnjami pridobili in usvojili znanja, ki so specifična za poklic policista, in so tako usposobljeni za takojšnje samostojno opravljanje policijskega dela. Ker pa so bili policisti pred prenehanjem delovnega razmerja v policiji praviloma uvrščeni v višje plačne razrede, kot bi bili uvrščeni ob ponovni zaposlitvi, razlike pa so večinoma več kot pet plačnih razredov, to močno negativno vpliva na njihovo materialno finančno stanje, zaradi česar se potem kljub izkazanemu obojestranskemu interesu ne odločijo za ponovno zaposlitev v policiji. Z možnostjo uvrstitve v isti naziv in plačni razred ob ponovni zaposlitvi bi dodatno stimulirali morebitne nekdanje policiste z že usvojenimi zelo potrebnimi policijskimi znanji za ponovno zaposlitev v policiji, in to bi bilo zelo zaželeno. Z novelo se zagotavlja tudi boljša organiziranost policije pri uporabi pomožne policije ter se skladno s sklenjenim stavkovnim sporazumom določa, da se lahko uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 % osnovne plače. Gre za rešitev, ki je po vsebini primerljiva s povečanjem plače zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev, ki je za pripadnike Slovenske vojske določena v Zakonu o službi v Slovenski vojski. Še na koncu. Z novelo se tudi določa, da se lahko policistu po upokojitvi podeli kratkocevno službeno orožje, ki ga je do sedaj imel v osebni zadolžitvi, ali drugo sistemizirano kratkocevno strelno orožje, ki je starejše od 12 let, če policist pred upokojitvijo pisno izrazi željo po posedovanju tega orožja in poda pisno izjavo, da bo v treh mesecih po upokojitvi vložil vlogo za izdajo orožne listine. O nameravani podelitvi strelnega orožja se izda potrdilo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da so rešitve dobre, zato bomo glasovali za to spremembo. Hvala lepa.

Spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Zlagal bi se, če bi danes rekel, da me predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o organiziranosti in delu v policiji presenečajo. Od prvega dne nastopa mandata vlade Janeza Janše smo priča dejanjem, ki kažejo na izjemno močno ambicijo vlade po nadzoru. Že ob imenovanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa smo v SAB opozarjali, da gre za osebo, ki ima veliko željo po avtoritativnem vodenju in željo po nadzoru nad tistimi inštitucijami, ki so po naši ustavi in zakonih avtonomne. Podrejanje in politizacija policije se odražajo tudi v vedno večjem nezaupanju ljudi, in to nas v SAB resnično skrbi. Policija mora biti servis državljanov, mora biti tisti organ, ki skrbi za varnost v državi in nikakor ne sme biti orodje v rokah v rokah vladajočih. V zadnjem letu in pol se je zvrstilo kar nekaj kadrovskih menjav na ključnih položajih v slovenskem varnostnem in obveščevalnem sistemu. Jasno je, da gre za povsem politično motivirano kadrovanje. Dvakrat je bil že zamenjan generalni direktor Policije, najbolj burnih odzivov pa so bile deležne kadrovske rošade na Nacionalnem preiskovalnem uradu. NPU je že od nezakonite razrešitve Darka Muženiča maja lani brez direktorja s polnim mandatom. Od oktobra ga namreč vodi že tretja vršilka dolžnosti Petra Grah Lazar. Težnje vladajoče politike po obvladovanju policije se kažejo tudi v predlaganem zakonu. V nadaljevanju se bom dotaknil nekaj najbolj spornih rešitev. Predlagano je črtanje zakonske določbe, ki je po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva nosilna razmejitvena norma v razmerju med državnim tožilstvom in policijo. Gre za normo, v skladu s katero se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku v trenutku, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju. Namen te določbe je ločiti pristojnost ministra v razmerju do pristojnosti državnega tožilstva. Policijski sindikat Slovenije opozarja, da bo posledično minister lahko posegel v strokovno delo policije z neposrednimi usmeritvami. Na nedopustno ministrovo vmešavanje v delo policije in odprte kazenske postopke smo v opoziciji že večkrat opozarjali, sedaj pa si bo za svoja ravnanja prilagodil celo zakonodajo. Predlagane določbe se nanašajo tudi na organizacijo in delovanje NPU. Trenutna ureditev določa, da je NPU v izvajanju svojih nalog avtonomen. V skladu s predlagano ureditvijo pa bo NPU avtonomen le še pri preiskovanju kaznivih dejanj. Da je NPU trn v peti aktualni vladi in ministru Hojsu, je že kristalno jasno, saj je delo organa večkrat celo javno diskreditiral. Nenazadnje je v pristojnosti NPU tudi preiskava v zvezi z afero z zaščitno opremo. Torej ne preseneča, da želi vlada omejiti avtonomijo organa, ki preiskuje njene najvidnejše predstavnike. Nadalje je predlagano tudi črtanje določb, ki urejajo imenovanje in razrešitev direktorja NPU. Spomnimo, maja lani je bil z mesta direktorja razrešen Darko Muženič, in sicer po postopku iz Zakona o javnih uslužbencih, čeprav postopek javnih uslužbencih, čeprav postopek ureja Zakon o organiziranosti dela v policiji. Da je bila njegova razrešitev nezakonita, je nato potrdilo tudi Upravno sodišče, ki je ob tem zapisalo, da bi ga vodstvo policije lahko razrešilo zgolj iz krivdnih razlogov. Ni torej dvoma, da je predlagana rešitev glede imenovanja in razrešitve direktorja NPU povezana s primerom Muženič. Na ta način bodo še lažje na čelo NPU postavili sebi ustreznega človeka in s tem pridobili večji nadzor in vpliv na delo organa. V SAB smo izredno zaskrbljeni glede vplivanja in vmešavanja v vladajoče politike v varnostne in obveščevalne službe. S takšnimi zakoni si vlada ustvarja zakonsko podlago za svoja nedopustna ravnanja in s tem vehementno spreminja državo v drugo republiko. V Poslanski skupini SAB dvomimo, da bo koalicija pripravljena zakon prilagoditi in črtati najbolj sporne določbe, zato bomo glasovali, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Policija ima svoje poslanstvo, to je pomagati ljudem, skrbeti za njihovo varnost in varnost premoženja. V zadnjih 15 mesecih je epidemija covida-19 močno zaznamovala policijsko delo. Številni vladni ukrepi so vplivali na strukture, sisteme in procese v policiji, ki je poleg rednih nalog dobila tudi nove zadolžitve za nadzorovanje izvajanja številnih in hitro spreminjajočih se ukrepov za zajezitev epidemije. Zakon o organiziranosti in delu v policiji opredeljuje organizacijo, delovanje in vodenje policije, posebnosti delovnopravnih razmerjih zaposlenih znotraj policije ter njihove pravice in obveznosti. Sprejet je bil leta 2013 in je bil doslej že sedemkrat noveliran, praktično vsako leto. Pred nami je osma novelacija osnovnega zakona, ki je dokaj obsežna. Predlagane rešitve pa so oblikovane zlasti v smeri učinkovitejšega delovanja policije. Izmed vseh novosti, ki jih prinaša predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji in so zreducirane v šestnajst področij, bom poudaril tri ključne. Še prej pa kaže izpostaviti finančne posledice, ki v spremembah petih členov predstavljajo 16,5 milijona evrov dodatnih odhodkov na letnem nivoju. Zatorej prva sprememba, učinkovitejše opravljanje nadzorne dejavnosti uslužbencev, nadzornikov Ministrstva za notranje zadeve nad policijo ter razmerje med policijo in državnim tožilstvom. Po zakonodaji minister usmerja policijo s pisnimi usmeritvami in navodili, s srednjeročnim planom dela, letnimi usmeritvami in posamičnimi usmeritvami, kadar je potrebno takojšne ukrepanje. Glede posamičnih usmeritev pa je še posebej določeno, da minister nima zakonskih pooblastil za usmerjanje, če je zadevo že prevzel državni tožilec. Po sedaj veljavni zakonodaji se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od tistega trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju. V nadaljnjih petih dneh pa lahko policiji predloži pisna navodila za nadaljnje ukrepanje. Če državni tožilec tega ne stori, se šteje, da ne bo usmerjal dela policije. S predlagano spremembo se odpravlja situacija, v kateri je bil državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, vendar ni prevzel usmerjanja. V takem primeru tudi usmerjanje ministra ni bilo mogoče. S to spremembo se ne spreminja ali širi ministrovih pooblastil, temveč se zgolj ureja nadzor dela policistov tudi v primerih, kadar tožilstvo ne prevzame usmerjanja. Druga sprememba, ki jo izpostavljam, se nanaša na Nacionalni preiskovalni urad. Ta policijska organizacija ima osnovni smoter učinkovitejše učinkovitejše in uspešnejše odkrivanje in pregon najhujših oblik gospodarskega kriminala, korupcije in ostalih resnih oblik kriminalitete. Namigovanja, da želi aktualna vlada ukiniti Nacionalni preiskovalni urad, da želi izničiti njegovo avtonomnost in si tako v celoti podrediti policijo, so popolnoma neresna. Predlog vključuje dikcijo, ki je nedvoumna. Nacionalni preiskovalni urad je pri preiskovanju kaznivih dejanj avtonomen. Dopolnjuje pa besedilo glede internega akta, s katerim se določi, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo urad prevzel. Po sedanju ureditvi ta akt sprejme generalni direktor Policije na predlog direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Predvidena je sprememba. Predlagatelja bosta odslej dva, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada in direktor Uprave kriminalistične policije. Ali bo dodajanje odločevalskih nivojev v izrazito hierarhični organizacijski strukturi, kakršna je policijska, pripomoglo k večji operativnosti dela, se bo šele pokazalo. V Poslanski skupini DeSUS v tem trenutku ocenjujemo, da je takšna razrešitev zadeve primerna, saj avtonomnost kateregakoli organa ne predstavlja absolutne samostojnosti in neodvisnosti. V sistemu parlamentarne demokracije mora biti vsak organ izpostavljan in izpostavljen medsebojnemu vplivu zavor in ravnovesij. Kot tretjo ne nepomembno spremembo pa v Poslanski skupini Desus izpostavljamo možnost določitve istega naziva in s tem istega plačnega razreda v primeru ponovne aktivacije bivših policistov. Dejstvo je, da se policija sooča z negativno fluktuacijo kadra. Policistov in policistk je premalo po številu. Pri starostni strukturi je zaznati naraščanje povprečne starosti. V zadnjem obdobju nasploh pa je prisotna preobremenjenost policistov. S tem so tudi povečane možnosti za nenamerno povzročanje napak v vseh vrstah postopkov. Konec leta 2009 je bila sprejeta možnost ponovne zaposlitve upokojenih policistov z namenom kadrovskih okrepitev z ljudmi, ki imajo strokovna znanja in izkušnje. Tokrat se omogoča ponovna vključitev tudi tistim, ki so iz policije odšli iz drugih razlogov, in sicer v isti naziv in plačni razred kot pred prenehanjem. Finančni učinek tega predloga pa je ocenjen na samo 12 tisoč evrov letno, in sicer na podlagi dinamike tovrstnih zaposlitev v preteklem obdobju. Predlagatelj gotovo ve, kaj predlaga, zato ta podatek ne vzbuja upanja v kakšne posebej oprijemljive učinke. Predlog vključuje še številne druge določbe: glede napotitve atašejev v tujino, glede kandidatov policistov pripravnikov, pomožne policije, postopka pridobitve položaja na določenih delovnih mestih v policiji na podlagi kariernega sistema napredovanja, glede možnosti dodatka za povečan obseg dela, v zvezi s prepovedjo članstva v političnih strankah in glede prepovedi stavke ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi, vojnem ali izrednem stanju ter še mnoge druge določbe. Novela je v resnici izjemno obsežna. Pomembno pa je, da predlog še vedno ohranja osnovni namen zakona. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Živimo v odkrito agresivnem času, ko se viri ogrožanja varnosti razširjajo in pospešujejo. Državni organi moramo takšno stanje upoštevati in ravnati aktivno v prid njihovemu omejevanju, zato ukrepi v prid varnosti državljanov ne morejo imeti alternative. To je tudi poglavitni motiv, ki poslance Poslanske skupine Desus napotuje na to, da bomo glasovali za oceno, da je predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji primeren za nadaljnjo obravnavo. JOŽE TANKO: Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. JANJA

oziroma minister Hojs je sprejetje te novele pospremil s skopim obvestilom, da se s predlaganimi rešitvami želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v praksi in da je glavno vodilo pri pripravi sprememb učinkovitejše delovanje policije kot celote. Kot veste, je bil Zakon o organiziranosti in delu v policiji sprejet v letu 2013, noveliran pa v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 in 2020. Ker bo noveliran tudi v tem letu, se kaže, da je bilo leto 2018 edino v teh osmih letih, ko zakon ni bil deležen bodisi sprememb ali pa dopolnitev. Najbrž tudi veste, da je bil prvotni zakon iz leta 2013 sprejet na predlog druge Janševe vlade oziroma takratnega ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka, ki sta mu asistirala državna sekretarja Marolt, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje v prvi Janševi vladi in kasneje državni pravobranilec, ter gospa Barbara Brezigar, nekdanja generalna državna tožilka in kandidatka za predsednico države s podporo SDS. Zakaj to omenjam? Ker se nam zastavlja vprašanje, kako so prvotni predlagatelji in vaši strankarski kolegi, minister, kljub vsem svojim političnim izkušnjam in strokovnemu znanju tako slabo načrtovali organiziranost dela policije, da so potrebni vaši temeljiti posegi v njen ustroj, saj v nasprotnem primeru njeno delo, kot trdite, ne bo učinkovito. Še posebej zato, ker vaša novela spreminja in dopolnjuje skoraj polovico členov veljavnega zakona, 41 od 109. Od omenjenih preostalih novel sta bili namreč dve sprejeti na predlog poslancev in sta urejali položaj upokojenih policistov, vojnih veteranov, tri pa je predlagala naša bivša kolegica mag. Györkös Žnidarjeva, ki pa v samo bistvo organizacije in dela policije ni posegala. Ocenila je namreč, da je policija vzorno organizirana in da je pri svojem delu učinkovita. Zakaj torej vi, minister Hojs, ocenjujete, da sta dr. Gorenak in mag. Györkös delo policije organizirala tako slabo, da morate vi zdaj popravljati oziroma odpravljati njune njune napake? Pri tem bi rada opozorila tudi, da ste med drugim v obrazložitvi svoje novele zapisali, da se pojavljajo različna stališča glede pristojnosti ministra pri usmerjanju policijskih postopkov, katerih usmerjanje je prevzel pristojni državni tožilec. Vi torej ocenjujete, da je bilo razmerje med državnim tožilcem, ki je skladno s kazensko procesno zakonodajo dejanski gospodar predkazenskega postopka, in policijo, ki ga je pomagala uzakoniti bivša generalna državna tožilka Brezigarjeva iz vaših vrst, napačno in da je varovalka, ki jo je zagovarjal tudi vaš kolega Gorenak, ki je v svoji delavni karieri opravljal med drugim tudi delo komandirja policijske postaje in kot izredni profesor za področje upravljanja varnostnih organizacij predaval na Univerzi v Mariboru, ki ločuje in časovno zamejuje pristojnost ministra v razmerju do pristojnosti državnega tožilca, napačno, saj, kot to navajate vi, ne omogoča usmerjanja ministra in potemtakem policija v teh primerih ni podvržena nobenemu nadzoru. V bistvu pa ste s posegom v 4. člen, ki je nosilna razmejitvena norma v razmerju med državnim tožilstvom in policijo, za nazaj vzpostavili pravno podlago za sprejetje nezakonite spremembe uredbe, ki ste jo na vladi izsilili vi. Konec februarja je namreč vlada na vaš predlog spremenila uredbo, ki ureja sodelovanje državnega tožilstva in policije. Nato pa ste vložili še omenjene spremembe zakona, ki to nezakonito stanje legalizirajo. Več kot očitno je, da je vaša prava namera posegati v vlogo tožilcev v predkazenskih postopkih in pridobiti vzvode za vpogled v vodenje konkretnih preiskav. Do zdaj je veljalo, da delo policije v predkazenskem postopku usmerja državni tožilec. Ta po zakonu policiji daje ustna navodila in predloge za zbiranje obvestil in dokazov. To nalogo je tožilec prevzel takoj, ko ga je policija obvestila o kaznivem dejanju. veliki večini primerov je policija tožilca obveščala ustno, saj je bilo tako najhitreje. Po novem bi tožilec moral najprej pridobiti pisno zahtevo policije, nato bi ji moral dati pisne usmeritve v konkretni zadevi, šele potem bi tožilec uradno prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku. Zakaj je to pomembno? Ker možnost za usmerjanje preiskav do takrat daje tudi ministru. Nove pristojnosti boste dobili v času, ko policija vodi več preiskav, v katerih so osumljeni ali člani vlade ali pa njeni politični zavezniki. Omenila bi še, da si že vse od nastopa mandata prizadevate pridobiti vpogled oziroma vplivati na usmerjanje konkretnih kazenskih postopkov, saj ste takratnemu začasnemu generalnemu direktorju policije Juriču odredili nadzor petih predkazenskih postopkov, ki jih je v zadnjih letih vodil NPU, ki se niso končali po željah vaše stranke. Naj vas spomnim, da je takratni državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika Vlade Mahnič celo zapisal, da morajo kriminalisti, ki nalašč niso opravili svojega dela, odgovarjati. Včeraj ste na tiskovni konferenci predstavili izsledke nadzora nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v NPU, ki je pokazal nekatere sistemske pomanjkljivosti, ni pa pritrdil očitkom vašim strankarskih kolegov, da njihove preiskave potekajo politično. Zakaj potem NPU, čeprav ste na njegovo čelo začasno postavili izbranko SDS Grah Lazarjevo, s predlogom jemljete avtonomijo in zakaj se črtajo določbe o imenovanju in razrešitvi direktorja NPU. Nekdanji direktor urada Muženič, ki ste ga nezakonito odstavili, še vedno išče pravico, tokrat tudi na Delovnem sodišču, čeprav je pred tem Upravno sodišče presodilo, da je bila njegova razrešitev nezakonita, Državno odvetništvo pa z revizijo na Vrhovnem sodišču ni bilo uspešno. Lani ste razveljavili Muženičevo imenovanje izpred več kot enega leta, kasneje pa objavili razpis za direktorja NPU, a je Muženič na sodišču dosegel zaustavitev. S to novelo boste lahko ta razpis odpravili in gospo Grah Lazar imenovali za vodjo s polni mandatom. Glede na omenjeni nadzor nad delom NPU se sploh ne čudim, da s to novelo nesorazmerno širite pooblastila nadzornikov nad delom policije, saj ste pred tem poskrbeli za kadrovske menjave v sektorju za notranje preiskave in integriteto, ki deluje v sklopu Službe generalnega direktorja policije. V bistvu ste že včeraj na tiskovni konferenci sami povedali, da se boste zaradi izsledkov nadzora zavzeli za kadrovske prevetritve NPU. Najbrž ni odveč opozoriti, da sta zaradi pritiskov pred kratkim Sektor za notranje preiskave in integriteto zapustila dolgoletni vodja in njegov naslednik. Z vami se lahko strinjamo, da so razmere v policiji daleč od idealnih, pa ne zaradi slabega zakona, temveč zaradi vašega poseganja v njeno delovanje in vodenja generalnega direktorja policije Olaja vašega izbranca, ki je vodenje prevzel z mesta državnega sekretarja. Najboljši indikator tega dejstva pa je kadrovska fluktuacija na najvišjih vodstvenih mestih, tako mesto direktorja kot tudi njegovih namestnikov in pa številne menjave na mestih policijskih uprav in kadrovske poteze v službi generalnega direktorja policije, pri katerih je glavni kriterij lojalnost. Da se bo vaš kadrovski strankarski vrtiljak za najvišja mesta v policiji lahko vrtel z višjo hitrostjo, pa ste poskrbeli z novima 49.a in 49.b členom, s katerima se določajo postopek pridobitve položaja na delovnih mestih vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorja policijske uprave in načelnika policijske postaje z začasno premestitvijo za obdobje 5 let ter razlogi za prenehanje položaja. Gospoda Olaja zaradi slabega vodenja in dopuščanja politizacije policije zapuščata kar oba namestnika, pri čemer je eden od njiju na svoji funkciji zdržal komaj tri mesece. Med ključnimi razlogi za njuno nezadovoljstvo naj bi bil nadzor nad delom ljubljanske policijske uprave na alternativni proslavi. Nasprotovala pa naj bi tudi nekaterim spremembam zakona, ki ga danes obravnavamo. Tudi anketa o zadovoljstvu z delom policije je prinesla porazne rezultate. Da slovenski policiji ne zaupa, je odgovorila kar polovica tistih, ki so izpolnili spletni vprašalnik. To se v zgodovini slovenske policije še ni zgodilo. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se zavedamo, da vsebuje predlagana novela tudi nekatere dobre rešitve, predvsem tisti, ki se ne dotika organizacije dela policije. Slednje bi bili pripravljeni podpreti, vendarle če bi jih predlagali v ločeni noveli. Tako pa ste uporabili preverjeno taktiko te vlade, da se v novelo vključijo še potaknjenci, ki ne uživajo podpore niti v vrstah policije. Poslanski skupini nepovezanih poslancev omenjenih predlaganih rešitev ne moremo podpreti. To pa zato, ker vemo, da jih boste kot SDS-ov minister za notranje zadeve uporabili, da boste neprestano sejali dvom delovanja policije in nekatere izmed njih žalili, vršili zamenjave preko noči,

Preden dam besedo še Dušanu Šiško, ki bo predstavil še zadnje stališče, in sicer stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke, bom naštel še nekaj tistih prvih, ki so prijavljeni. Najprej Primože Siter, Janja Sluga, Rudi Medved, Predrag Baković. Kolega Šiško, izvolite, imate besedo. Spoštovani! Predlog novele naj bi se prvotno obravnaval po skrajšanem postopku. Sedaj imamo pred seboj splošno razpravo, ki upam, da bo konstruktivna. Slovenski nacionalni stranki si prizadevamo za močno in učinkovito policijo. Policisti morajo imeti pri svojem delu zagotovljeno kakovostno opremo, več pooblastil in primerno plačilo. Na mestu se nam zdi, da se bodo ravno sedaj v času predsedovanja Slovenije Svetu EU izboljšale določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale tekom izvajanja zakona v praksi. Policija dela dobro, kljub temu da je še vedno prisotna velika kadrovska podhranjenost na tem področju, zato je pomembno, da se mlade motivira za ta poklic, ki pa ni fizično in tudi ne psihično lahek. Bistvo je, da se stremi k učinkovitejšemu delovanju policije kot enovite celote. Vlada Republike Slovenije je tudi nedavno sklenila, da se v luči zavarovanja državne meje nadomesti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, kjer se pomožni policisti za opravljanje nalog pokličejo do konca tega leta. Večja pozornost se bo usmerila v nedovoljene prestope meje s strani nezakonitih migrantov, v varovanje dogodkov ob predsedovanju naše države. Meja mora ostati zaprta za nezakonite prihode migrantov, ki s seboj prinesejo kriminal in bolezni. Ne sme se pa zapreti za slovenske državljane. Nacionalni preiskovalni urad, ki je bil ustanovljen pred dobrimi 11 leti z velikim pompom, bi moral delovati drugače. Od njega pričakujemo, da bi bolj uspešno preiskoval huda kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete, pranja denarja in delno tudi organizirane kriminalitete. Se spomnite, spoštovani kolegi in kolegice, ministrice Katarine Kresal, kako je prikazovala ta urad kot slovenski FBI? Moje mnenje je, da še ni dosegel napovedanih ciljev o slovenskem FBI. Določa se kup notranjih varnostnih evidenc, ki jih upravlja in vzdržuje policija. Vse to zaradi opravljanja policijskih nalog in zagotavljanja notranje varnosti. Med osebnimi podatki oseb ne bi bil odveč tudi podatek o narodnosti. V Slovenski nacionalni stranki vedno zagovarjamo to, a ostale stranke nam ne želijo prisluhniti. Strinjamo se s predlaganimi dopolnitvami 32. člena, da bi policisti smeli uporabiti policijska pooblastila za varovanje objektov, okolišev objektov in infrastrukture. Na primer v Tacnu, na Gmajnicah, v Gotenici, saj bi šlo za opravljanje nalog policije. S tem bi se jim dodatno izboljšala pravna varnost pri varovanju. Dober predlog je v 33. členu, ki je dokaj socialno naravnan, saj ima tisti posameznik, ki je pomagal policiji v času izvajanja pomoči, pravico do ustrezne oskrbe, ki jo določi vodja policijske enote. Nadalje se z dopolnitvijo 62. člena določa, da lahko zdravstvena komisija že ob prvi obravnavi policista poda oceno, da je slednji zaradi težav z duševnim zdravjem začasno nezmožen izvajati policijska pooblastila, kjer lahko ukrep že prvič traja največ 60 dni. Prav je, da se jim nudi ustrezna strokovna psihološka pomoč, kot je to ustaljena praksa tudi v tujini. V Slovenski nacionalni stranki smo naklonjeni temu, da se ob ponovni zaposlitvi bivših policistov v policiji določa možnost imenovanja v isto stopnjo naziva in uvrsti v isti plačilni razred, v katerega je bil bivši policist uvrščen pred prenehanjem delovnega razmerja. Policisti morajo imeti pri izvajanju svojih nalog popolno podporo svojih nadrejenih, saj bodo s tem na terenu veliko bolj učinkoviti. Noviteta je tudi, da se lahko uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela s posebnimi obremenitvami poveča do 20 % osnove plače. Opazili smo, da gre za vsebinsko primerljivo rešitev, kot je za pripadnike Slovenske vojske določeno v 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski. Menimo, da je za trdo delo potrebno dobiti pošteno plačilo, ki si ga vsekakor zaslužijo, saj delajo za varnost naših državljanov in državljank. Ampak, spoštovani minister, nikakor se ne morem strinjati, da so v času korone tisti, ki niso imeli neposrednega kontakta z državljani, dobili večji dodatek kot policisti na terenu in na mejnih prehodih, ki so se dnevno srečevali s potencialno okuženimi osebami. TANKO: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Preden dam besedo poslancem, je za besedo zaprosil še minister, Aleš Hojs. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani poslanke, poslanci! Jaz se bom v tem odgovoru na predstavitve poslanskih skupin poskušal osredotočiti na tisto, kar je bilo v vaših razpravah povedano, pa ne drži, ali pa bom posebej poudaril, da se zahvaljujem za tisto, kar ste v svojih razpravah povedali bolj natančno, kot sem jaz imel časa v tistih svojih petih minutah. Tukaj seveda ne bi posebej izpostavljal, ampak razprave, kot so jih poslanec Verbič poslanec Pavlin, pa tudi predstavnik Desusa, so pravzaprav zelo natančno pokazale, kaj je tisto, kar je v tem zakonu pomembnega spremeniti, kaj je tisto, zaradi česar bodo s spremembo tega zakona policisti na boljšem,

Če grem kar po vrsti, bi se mogoče najprej odzval na razpravo spoštovanega bivšega ministra iz vrst LMŠ. Začel bom s tem, da je pravzaprav njegov minister bil tisti, ki si je poskušal podrejati policijo. Ne pozabiti, da je minister Poklukar bil dnevno obveščan z vnosi v bazo OKC, dnevno je dobival poročila, kdo, kje, kdaj, po imenih se je v Sloveniji kaj zgodilo, kar je zelo velika možnost za potencialno diskreditacijo kogarkoli. Teh poročil od dneva mojega nastopa sam nisem dobival. Policija se je sama odločila, da tega meni ne bo posredovala. Tudi ko sem izvedel, da je bivši minister to dobival, nisem zahteval, da se to meni pošilja, ker me to ne zanima. Očitno pa je bivši minister bil tisti, ki je želel imeti političen nadzor nad tem, kaj se v policiji dogaja, in nenazadnje bolj kot političen nadzor imel možnost, da bi potencialno diskreditiral vse tiste, ki so bili tam navedeni z imeni in priimki. Bolj škandalozna stvar se mi zdi, se opravičujem gospod Medved, če sem si slučajno narobe zapisal, ker se vas je malo slabo slišalo, ampak če sem vas prav slišal, ste pa izjavili, da je vlada izkoristila nabavo zaščitnih sredstev za financiranje stranke SDS. Upam, da sem narobe slišal. Če sem pa prav slišal, je pa taka izjava po moje škandalozna in si jo lahko privoščite zgolj zato, ker veste, da imate v tem parlamentu imuniteto in da vas za te besede ne moremo ali pa ne pa ne bomo mogli tako ali pa drugače odškodninsko pa tudi kazensko preganjati. Kar se tiče avtonomije, o kateri ste govorili oziroma spremembe, to ste poudarjali pravzaprav mnogi, da smo želeli z drugačno rešitvijo statusa NPU avtonomijo temu organu odvzeti, je seveda ravno obratno. Do sedaj je bil direktor NPU tisti, ki je, kot sem že povedal, kot v samopostrežni povedal, katere primere bo obdeloval in katerih primerov ne bo obdeloval, ob tem da je vse ali pa večino svojih uslužbencev nagrajeval z oceno odlično ali pa prav dobro, praktično ni bilo drugačnih ocen na NPU. Kakšni pa so bili pa rezultati tega NPU, smo pravzaprav povedali že v teh dneh večkrat. Izjemno slabi. Nenazadnje se pravzaprav nobenega večjega primera jaz ne spomnim, ki bi ga rešil ali pa sprocesiral NPU, do tega, da bi bil uspešno prestal že prvo stopnjo, uspešno prestal

mandatom za direktorje policijskih uprav. To je zelo zanimivo. Kot zanimivost naj povem, da smo imeli v Sloveniji direktorje policijskih uprav, ki so bili na teh mestih tudi po 25 let. Ali pa komandirje policijskih postaj, ki so bili komandirji policijskih postaj tudi po 15 let. Jaz sem se z mnogimi župani pogovarjal o tej zvezi in mnogi župani so me opozorili, da so tako dolge dobe teh funkcij na teh mestih pravzaprav zelo dvorezen meč. To pomeni, da je nekdo v zelo dolgi dobi praktično nezamenljiv. Moramo povedati, da v tem trenutku so ti ljudje praktično nezamenljivi. Lahko se jih zamenja zgolj s tem, da odstopijo sami, da se ugotovi, da so naredili kakšno kaznivo dejanje, ali pa da se jih sporazumno premesti. Seveda pa ta sporazum pomeni, da bo vsak sporazumno s tega mesta odšel zgolj, če bo napredoval, torej da bo imel višjo plačo, večje ugodnosti in tako naprej. naprej. Če primerjamo delo v policiji z nečim drugim ali pa z delom v gospodarstvu, seveda ne moremo reči, da je to primerljivo, jasno, da ne. Gre za povsem drug način dela, za drug sistem. Je pa neverjetno, da se bojite ali da ste tako močan nasprotnik tega, da bi se tudi direktorji policijskih uprav in pa komandirji prijavljali na razpis, torej samo policisti, samo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, samo tisti, ki lahko sploh to mesto zasedejo, in po zasedejo, in po dveh mandatih jih lahko v posamezni enoti ponovijo, bili onemogočeni, da znova kandidirajo v svojem lokalnem okolju. Celo predsednika republike imamo, ki ne more imeti več kot dva mandata. Imamo pa direktorje policijskih uprav, ki imajo štirikratne mandate predsednika republike. Ali pa imamo komandirje policijskih postaj, ki imajo trikratne mandate predsednika vlad ali pa predsednika republike. Neverjetno, da je sploh pravzaprav lahko misel, da je kaj takega problematičnega. Posebej bi rad izpostavil to, kar ste večkrat navedli, pa je očitno bil ta vaš opomnik slabo pripravljen, da se ne lotevamo kadrovskega vidika policije. Za razliko od vaše vlade, je treba povedati, da smo mi zagotovili dva višja razreda za rezervne policiste, ne vi, vi niste v tem primeru storili nič. Mi smo dvignili plače policistom, kolikor se je v okviru obstoječega sistema dalo. Mi smo zagotovili, da so rezervni policisti plačani tudi v tistem delu kot dodatki, tako kot ostali policisti, ne manj. In nenazadnje smo mi tisti, ki smo dvignili število vpisnih mest na policijsko akademijo za 50 %. V letošnjem letu se prvič po dolgih letih vpisuje v policijsko akademijo 300 novih kandidatov, torej tistih, ki bodo nekoč policisti. Vi od tega niste naredili nič, mi smo pa to naredili. In še odgovor gospodu Bakoviću, sicer bom kasneje prišel še na predstavitev oziroma na stališče glede na stališče stranke SD. To, kar je gospod Baković povedal, tudi ne drži. Govoril je o tem, da je zanimanje med mladimi za policijo vse manjše, da odhajajo. Res je, odhajajo, nekateri odhajajo, nekateri se radi vračajo. Glede na objavljene plače ste lahko videli, da plače policistov vendarle niso tako nizke, kljub temu da so v tem času imeli covid dodatke. Ampak čisto bi rekel eksemplarična številka, torej za 300 za 300 razpisanih mest v policijski akademiji se je letos prijavilo več kot 800 kandidatov. Skoraj trikrat toliko, kot je razpisanih mest, se je prijavilo kandidatov za vpis v policijsko akademijo. Torej nikakor ne drži, da bi bil ta poklic nezanimiv. Za razliko od stranke SD, ki je povedala, da policiste cenijo in spoštujejo, moram reči, da mi to počnemo ravno tako, poleg tega jim pa omogočamo še odlično materialno osnovo, izboljšanje plač, zagotovitev ustreznih pogojev za delo in nenazadnje, če naštejem samo nekaj tistih zadnjih zadev, ki smo jih znotraj policije naredili, naredili, smo tik pred podpisom nabave za nov policijski helikopter, torej poenotenje policijske flote. S strani vlade sem dobil pooblastilo, da v naslednjem tednu podpišem sporazum z DSU, kjer bomo rešili v naslednjih treh letih prostorsko problematiko, tako Policijske uprave Ljubljana, izselili Štefanovo, izselili policijo iz stavbe, kjer domujejo trije različni državni organi, to stavbo pa varuje − zamislite si − glavno stavbo policije v Sloveniji varuje privatna varnostna služba. Za moje pojme, ko sem to videl, ko sem tja prišel, nepojmljivo. V stavbi pa domuje tudi privatni ponudnik hitre prehrane, kamor lahko pridejo vsi, študentje iz okoliških študentskih blokov, zaposleni v drugih podjetjih in tako naprej. Saj ko to predstaviš tujim kolegom, se pravzaprav držijo za glavo. Ne bi rekel, kar je kar je bilo nekako rečeno v tem smislu, da je sindikalni sporazum nekorekten. Daleč od tega. Mi smo se s sindikati pogovarjali zelo korektno. Tudi smo prišli po moji oceni do zelo ustreznih rešitev. Je pa seveda jasno, in to bom vedno povedal, da tisti, ki bodo glasovali proti temu zakonu, so tudi nasprotniki tega sindikalnega sporazuma. Če ta zakon ne bo Če ta zakon ne bo ugledal zelene luči, bodo policisti na žalost tudi ob tistih 20 %, do katerih so po moje upravičeni, ki jih ta zakon definira. bomo zopet priča policijski stavki. Sicer verjamem, da do tega ne bo prišlo, ampak vendarle je treba biti tukaj dovolj jasen in tudi slovenski javnosti dovoliti jasno povedati, kaj pomeni, če ne glasujete za ta zakon.

izrazito poudarila, da jaz ničesar ne razumem in tako naprej. Tako da moram reči, da jaz njene razprave tudi nisem razumel, torej očitno ima prav, da nič ne razumem. Tako da njenega nastopa niti ne bom komentiral. Kar se tiče stranke SAB, bi pa rad povedal, glede na to da je gospod večkrat govoril oziroma tudi nekateri so govorili vezano na razmerje med tožilstvom in policijo, pa glede na to, da je v tej poslanski skupini tudi pravnica, katere razprave sam cenim, ker se mi zdijo, da so zmeraj zelo korektne, pa bi rad tole stvar zelo jasno povedal. Po obstoječi zakonodaji je v trenutku, ko je policist obvestil tožilstvo, tako je pisalo v našem zakonu, v Zakonu o organiziranosti in delu policije, usmerjanje predkazenskega postopka prevzel tožilec. Jaz mislim, da smo imeli štiri ali pet sestankov s tožilstvom, kjer smo razpravljali o tem, na kakšen način tožilec pravzaprav to prevzame, kje je to evidentirano, kako se to beleži, kako naj policist ve, da je to prevzel, je, mislim, da je ona vrhovna državna tožilka, če se ne motim, predsednica društva tožilcev, tako nekako, ne vem točno, kako se društvo imenuje, gre pa za gospo Klinetovo, jasno povedala, da njih Zakon o organiziranosti in delu policije ne zavezuje in da nikakor ne drži, da oni prevzamejo vsak primer v trenutku, ko so bili o primeru obveščeni. To je bila za mene ali za naše kolege rdeča luč. In zgolj na podlagi tega sestanka, ki se je zgodil pred spremembo uredbe, o kateri ste govorili, smo spremenili uredbo in smo jasno napisali, da se bo tožilec izjasnil, ali je prevzel usmerjanje ali ni prevzel usmerjanje. Ne moremo namreč biti v situaciji, ko policist pokliče, zakonsko naj bi zadevo prevzel tožilec, tožilka pa govori, da ta obveza za njo ne velja, ampak da za njo velja ZKP in da bo ona sama povedala, kdaj bo zadevo prevzela ali je ne prevzela. S to novelo zakona želimo narediti samo to, da se bo ta ta dvoumnost ali pa, bolje rečeno, ne dvoumnost, to neskladje med ZKP in Zakonom o organiziranosti in delu policije razčistilo in da se bo jasno vedelo, kdaj tožilec zadevo prevzame. Nikakor pa s tem zakonom, kar je bilo večkrat rečeno, ne dopuščamo ali pa ne dovoljujemo kateremu koli notranjemu ministru, da bi usmerjal preiskavo, da bi to preiskavo on nadziral, da bi vpogledoval v katero koli preiskavo. Torej nič od tega ne drži, kar je bilo kasneje kasneje večkrat povedano. Naj dodam še besedo ali dve o razpravi, ki jo je imela

Mislim, da je pravzaprav Vesna Györkös bila ena tistih, ki je v prejšnjem mandatu želela s spremembami nekatere zakonodaje, posebej Zakona o migracijah in Zakona o tujcih in azilu, postaviti prave temelje, iti v pravo smer. Na žalost ji v tisti koaliciji, kljub temu da je bila stranka SMC tam izjemno močna, njenih idej ni uspelo spraviti pod streho. Mi smo v sprejetih teh dveh zakonih, ki sta pač luč sveta zagledala že pred časom, pravzaprav uporabili vse tiste njene ideje, z nekaj dopolnitvami, in oba zakona uspešno spravili pod streho. pod streho. Verjetno gospa Vesna ni imela časa, da bi se lotila še tega zakona in nikakor ne držijo navedbe, da bi sam osebno ali pa kdorkoli v policiji želel diskreditirati njeno delo ali pa bi ga s tem, ker smo ta zakon predlagali v obravnavo zdaj, kazal s prstom na njo, češ, da kakšne od stvari ni izvedla dobro. Ena zelo zanimiva stvar, mislim, da sta jo izpostavila gospod Medved pa, če se ne motim, tudi gospod Baković pa tudi predstavnik SAB, je ta politična neodvisnost policistov. Zelo zanimivo je, da se zdaj kar naenkrat izkazuje iz vaših razprav, da policija bi vendarle rada bila politično aktivna. Večkrat ste povedali, da je treba pustiti policistom, da delujejo v lokalnem okolju. Zdaj bom čisto plastično povedal, kako ta zadeva zgleda, pa da ne bo pomote, ne gre za to, da policisti delujejo ali pa da bi želeli delovati samo v okviru levih strank. Imamo primere, ki so mi jih predstavili sindikalisti. Policist na lokalni ravni, glede na to, da ne more biti v politični stranki, ni v politični stranki, kandidira pa na listi politične stranke. Ko sem jaz tak primer prikazal sindikalistom in povedal: »Poglejte, to je nesprejemljivo, primer v tej in tej občini, gospod ta in ta, policist, kandidira na listi stranke SD, se vam zdi to primerno?« Moram reči, da sem dobil fantastičen odgovor. »Ja, res je, kandidira na listi stranke, ampak veste, oprostite, minister, ta isti gospod je pred osmimi ali pa dvanajstimi leti v isti občini kandidiral pa na listi stranke SDS.« Torej, še hujše. Ne kandidirajo na listi stranke, ampak kandidirajo na neodvisnih listah, seveda so vsi neodvisni, so neprofesionalni morda je tudi kje kakšen profesionalen. Zato se mi zdi dikcija, ki smo jo v zakon vstavili, da je ta popolna depolitizacija policije nujna tudi na lokalnem nivoju, še kako potrebna. potrebna. Vzpostavljale so se dileme, ali je to protiustavno. Po moji oceni nikakor ne. Vsak od policistov ima pravico, da kandidira, lahko postane podžupan, lahko postane mestni svetnik ali pa občinski svetnik, samo v tem primeru pač ne more biti več policist. Sam si bo izbral pot, ali želi delati v politiki ali želi delati v policiji. S tem smo zgolj dodatno zaostrili pogoje in na nek način tudi na nižjih, na lokalnih nivojih poskušali depolitizirati policijo. najbolj eksemplaričen primer politizacije policije je po moje bivši šef KRIM policije, kar je bil dolga leta, bil dolga leta, če se ne motim, ga je nastavila celo desna opcija kot visokega strokovnjaka. Na žalost so bili njegovi rezultati v času njegovega vodenja kriminalistične policije katastrofalni. Takoj po tem, ko se je pa upokojil, je pa, glej ga zlomka, kandidiral na listi SD in danes je eden od pomembnih županov slovenskih občin liste SD, kandidira kot kandidat na evropskih listah, slika se s Tanjo Fajon, ampak v času, ko je bil pa v policiji, je bil pa visoki strokovnjak vodja vseh kriminalistov v Sloveniji. Zakaj se je v tistih letih naredilo tako malo pri preiskavah gospodarskega kriminala, si lahko odgovori pravzaprav

V tem nadzoru so bile ugotovljene nepravilnosti, kot so kršenje človekovih pravic pri pridržanih, neustrezna uporaba zaseženih predmetov, iztekanje informacij do novinarskih hiš ali pa še kam drugam. Seveda je težko odgovoriti na vprašanje, ali smo ugotovili, da je nekdo politično motivirano delal. Če je v predalu vodje preiskave osnutek ovadbe za tožilstvo ležal 8 mesecev, v tisti ovadbi pa so bili gospodarstveniki blizu levice, pa se to iz predala ni vzelo, ne zaključilo, ne

s strokovnimi prijemi ugotoviti, da je nekdo v takem primeru politično motiviran. So pa to primeri, ki kažejo, da so se uporabljala dvojna merila.

Sektor notranjih nadzorov v policiji je pod domeno generalnega direktorja policije. On je tisti, ki se odloča o zamenjavah znotraj policije. Sam pa moram povedati, da na področju Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, torej direktorata, ki je znotraj ministrstva zadolžen za nadzor policije, v času mojega mandata ni bil zamenjan niti en človek, celo direktor je ostal isti kot prej. Če ne motim je bil prej celo vede, v času našega mandata smo ga imenovali za direktorja. Edina kadrovska sprememba, ki je bila takrat tukaj v tem direktoratu narejena, je bila ta, da smo dodatno okrepili z enim ali pa z dvema človekoma njegovo službo, zato da se bo ta nadzor, če potreben, na policiji bolj intenzivno in v korist policije in državljanov izvajal. Čisto na koncu še odgovor gospodu Šišku. Jaz moram reči, da ne vem, kje bi policisti na mejnih prehodih oziroma na operativni ravni dobili večje dodatke kot tisti v pisarnah. Ravno obratno. Mi smo, preden smo začeli deliti covid dodatke, s kadrovsko službo večkrat sedeli, sam sem bil tisti, ki sem nekako predlagal razdelitev dodatkov. Osnovno merilo razdelitve dodatkov je bilo točno to, da je tisti, ki je v neposrednem stiku potencialno najbolj ogrožen, torej tisti, ki je na terenu, ki je v neposrednih stikih z ljudmi, ki pomaga vsem in tako naprej, dobi največji dodatek. Ti so imeli dodatek, drži, mislim da je bil ta dodatek 85 plače za ure, ki so jih preživeli na terenu. Potem so pa bili ti dodatki, glede na to, kje je kdo delal, tisti v pisarnah, mislim da so imeli zgolj za tiste ure, ko so bili potencialno v stikih z

za njihovo delo gotovo v zakonu niso še ustrezne. Vsakič se kaj pozabi. Sam sem v preteklem tednu obiskal Gruškovje, ko sem tam s komandirjem govoril, zakaj jim ne pomagajo rezervni policisti pri kontroli prometa, torej da bi rezervni policisti gledali osebne izkaznice, covid potrdila tistim, ki prehajajo čez mejo, mi je komandir povedal, da to pa rezervni policisti ne morejo, ne smejo.

včeraj, ko ni bil v pokoju, je to lahko gledal, danes, ko pa je v pokoju, pa tega ne sme več gledati. Gotovo je v notranjih organizacijskih predpisih policije še vrsta nejasnosti, vrsta pomanjkljivosti, ampak te bomo reševali ali pa bo policija morala rešiti na drugih nivojih. Mi smo znotraj tega zakona seveda poskušali kar v največji meri izboljšati pogoje tako rezervnim policistom, rednim policistom in vsem, ki so na Ministrstvu za notranje zadeve v direktoratu, ki izvaja nadzor policije, zadolženi za njihov nadzor. Ljudje, ki so najbolj izkušeni, ki so iz policije, ki so v policiji naredili zelo pomembno in veliko kariero, niso pripravljeni priti na Ministrstvo za notranje zadeve in v zaključku svoje kariere delati nadzor nad svojimi kolegi, ker so v tem primeru ob precejšnji del zaslužka, ob vplačilo v drugi steber pokojninskega sistema in še nekaj dodatnih primanjkljajev, zato se mi je zdelo prav, da znotraj tega zakona uredimo tudi to, da tisti, ki bodo to počeli, ostanejo na plačnih razredih oziroma na tistih dodatkih, ki so jih imeli tudi znotraj policije. Hvala. Hvala lepa. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Besedo ima Primož Siter, ki ga ni.

Bom poskušal iti po vrsti, tako kot me je nagovoril minister v svojem odzivu. Takoj je očital, kako je minister Poklukar politiziral, si podrejal policijo in zavrtel tisto priljubljeno staro ploščo, ki jo je že ničkolikokrat, kako je minister Poklukar prejemal ta poročila operativno-komunikacijskih centrov, ki so popolnoma nezanimiva za branja. To je bil avtomatizem, to smo razčiščevali že ne vem kolikokrat, ampak minister to še kar suče.

to bi se pa vi morali vprašati, kako to, da je pa policija vam to odrezala, samovoljno ali na kak način se je potem odločila, da ravno vam,

da ste tisto, kar ste si izmislili, da sem rekel, označili kot škandalozno. Lahko bi bil deležen kakšne hujše opazke. Ampak ste si to popolnoma izmislili, pa se me je zelo dobro slišalo. Jaz sem prepričan, da se me je dobro slišalo. Seveda nisem tega rekel. Ja, seveda nisem tega rekel. Boste si pogledali magnetogram pa boste videli, kaj sem rekel. Tega seveda nisem, nisem tega nikoli in tudi danes za to govornico ne. Ste pa tako, kot ste hitri, ste že kar posredno grozili, da me lahko zadene kakšna sankcija, ker sem to rekel, ker ste morda vi to slišali. No, dobro, samo škandalozno, to sem jo še dobro odnesel. Pravite, da avtonomija NPU ni odvzeta. Seveda mu je odvzeta na način, na kakršnega je zakonsko deloval. Dokler

zadev ne pod pritiskom, ne vem, ali ministra ali direktorja policije ali kogarkoli, ampak zadev, ki so bile v tistem trenutku potrebne obravnave. Pravite, da je bila to samopostrežba. Jaz ne vem, ko se tako slikovito izražate, se pravi, da zdaj iz samopostrežnega

zaključujete to zgodbo, seveda NPU kot takega ni več. NPU enostavno po tem zakoni ni več. Pravite, da ni nič rešil. Ja, kako bo pa rešil, v zadnjem letu in pol ste tako ali tako kriminaliste po vrsti umikali iz NPU in so se tisti, ki so se ukvarjali s preiskavami, da ne boste spet kaj narobe slišali, s preiskavami nakupov zaščitne opreme in medicinske opreme, so se nenadoma znašli tisti, ki so vodili to preiskavo, v nekih delovnih

storil, če ste ga najprej večkratno obglavili, potem pa še pobrali kriminaliste in jih poslali v pisarne s fikusi. Kako naj potem NPU sploh kaj stori? Nič se ne bojimo za direktorje policijskih uprav, kot pravite. Jaz verjamem, da je notranji ustroj na policiji takšen, da ni nobene potrebe, da je nekdo 15 let nekje, ker sistem deluje tako, da ni nihče nenadomestljiv. Je pa res, da s temi mandati jih ustrezno prikleneš in so ustrezno poslušni, ker se bodo pač bali za naslednji petletni mandat. To je bil pomislek. Ne pa, da se mi zdaj bojimo za usodo komandirjev policijskih postaj ali pa za usodo direktorjev policijskih uprav. Je pa res, da imam sam izkušnje s kakšnim komandirjem policijske postaje, ki je morda tudi že več let, pa nič ne škodi in odlično deluje ta policijska postaja, pa je ta komandir tam že kar dolga leta, pa deluje, deluje. In nič ga ni strah za eksistenco, ampak preprosto dela. A propos temu, sem prej slišal poslanca Grimsa, kako boste vrnili lokalnemu nivoju policijo. Policija je že na lokalnem nivoju in verjemite, da policijske postaje na lokalnem nivoju funkcionirajo odlično, povezane povezane z vsemi potrebnimi subjekti na lokalnem nivoju in predvsem v pomoč ljudem. Tako da policija je že tam, jaz ne vidim v tem zakonu, da jo boste na kakršenkoli način tja vračali. Od nekdaj je tam. Kar zadeva kadrovsko sestavo celotne policije, sem vam jaz samo povedal,

mizerno plačani brez vsakršnih dodatkov. Če je v zadnjem obdobju situacija kaj drugačna, me lahko tudi demantirate, ampak

če tako rečemo gor, sta padla, kot veste, iz dogovora o plačah v plačnem sistemu v javnem sektorju in sta pač padla v vaš mandat, ker je bil ta dogovor z odlogom. Seveda je bilo tako, saj veste, da je bilo. Poleg tega ste pa pozabili na šengenski dodatek, ki so ga dobili policisti in se je na koncu malo razvodenel, ker kolikor sem jaz izvedel, je potem ta šengenski dodatek šel tudi mnogim po pisarnah, ki s šengnom niso imeli nikoli nič. Praktično je bil ta šengenski dodatek v tistem trenutku dvig plače v policiji, nanj ste potem pozabili in ga naknadno policiji tudi odobrili. To je čisto sprevračanje, da bi se mi, ki govorimo o preprečevanju politizacije policije, da bi se pa zdaj LMŠ nenadoma zavzemal to, da na lokalnem nivoju smo pa za politizacijo policistov. Jaz sem opozoril na en pomislek, s katerim se boste verjetno srečali tudi sami, ko bo ta zakon, če bo, sem pravzaprav prepričan, da v takšni obliki ne bo, se boste srečali s tem, ker bo slej ko prej na Ustavnem sodišču, ker takšna rigorozna prepoved delovanja v nekem družbenem okolju je ustavno sporna. Ne govorim o mestnih svetnikih, ne govorim o tem prikritem kandidiranju na nekih listah. Kot je dikcija v tem zakonu, ti ljudje ne morejo biti člani svetov javnih zavodov ali člani nadzornega odbora občin ali podobno, kar nima nobene zveze s politiko, je pa nek angažma v lokalnem okolju. O tem govorim.

obrazlagali, ampak prepričali me pa še kar niste. Zdaj na koncu je prišlo pravzaprav do neke banalne situacije, da vam je ena tožilka rekla, da

Pa saj je tudi v uredbi iz leta 2010 silno jasno napisano, kakšen je odnos med policijo in tožilcem. Napisani so notri celo tudi ti časovni roki. Je pa res, da vsepovsod piše takoj, tožilec je obveščen takoj, ko policija zazna sum kaznivega dejanja. Tožilec prevzame zadevo takoj in potem ste imeli navedeno − ali pa pisno odgovori v petih dneh. Po petih dneh se pa smatra, če ni odreagiral nič, da ni prevzel.

osmega odstavka 4. člena kot v povezavi s petim odstavkom. Cel člen govori sicer o pristojnostih ministra oziroma usmeritvah ministra v zvezi z delom policije, peti odstavek pravi, »posamične usmeritve se nanašajo na izvedbo posameznih nalog in ukrepov policije, kadar je potrebno takojšnje ukrepanje za odpravo pomanjkljivosti«. Je zelo jasen.

»pristojnosti ministra iz petega odstavka«, ki sem jih navedel,« tega člena ne veljajo za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel pristojni državni tožilec«. Tu vi naredite piko vi naredite piko in črtate to, kar piše, «ne glede na zakon, ki ureja kazenski postopek, se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju«. To piše v zakonu in jaz ne vem, od kod je zdaj silna nejasnost, da se kar naprej zamenjuje v praksi, kaj je obveščanje in kaj usmerjanje. Jaz ne vem, kdo zdaj to tako neverjetno trpi in nenehno to zamenjuje, če je pa tako jasno napisano. Vi pa potem v ta postopek ob tem, ko so seveda te vlade polna usta debirokratizacije, ravno zabijate nek birokratski klin, da bo zdaj najprej policist pisal pa bo potem to tožilec bral, pa tožilec pisal, pa bo policist bral,

Zato je ta utemeljen sum, da to niso čisti nameni, ampak da gre za načrtno utiranje poti za vplivanje na predkazenski postopek s strani politike prek vodstva policije. Zakaj? Ker je vmes ta prazen prostor, ko tožilec še ni prevzel, pa se ne ve, če bo prevzel. Tukaj pa pridejo potem do izraza te zadeve iz petega odstavka,« posamične usmeritve se nanašajo na izvedbo posameznih nalog in ukrepov policije, kadar je potrebno takojšnje ukrepanje za odpravo pomanjkljivosti«. politika prek različnih vodstvenih funkcij v sami policiji presodila, da zdaj je pa treba takojšnje ukrepanje za odpravo pomanjkljivosti v tem praznem prostoru, ko se še ne ve, ali je tožilec prevzel ali bo ali ni prevzel. Takrat pa nastopi ta peti odstavek in zato je ta drugi stavek osmega zato je ta drugi stavek osmega odstavka tako moteč, da ga je bilo treba črtati. To nismo ugotovili samo v LMŠ, saj smo že danes tukaj slišali iz več poslanskih skupin, da črtanje tega stavka vidijo enako, nič drugega kot tendenco vplivanja na predkazenske postopke postopke oziroma usmerjanja, ker bo minister imel pravzaprav celo zakonsko podlago za to, saj peti odstavek 4. člena je pa ostal, ki daje zakonsko podlago za to. Težko nas prepričate, minister, da pa tako narobe beremo to, če enako berejo tudi tožilci, enako berejo tudi tožilci, ki so tudi ostro nastopili proti tej zakonski določbi. Razen tiste tožilke, s katero ste govorili, po tistem pogovoru vam je pa zazvonil tak hud alarm. alarm. Podpiram marsikaj v tem zakonu. Jaz moram reči, da marsikaj podpiram v tem zakonu, ko govorimo o tem, da se izboljšuje položaj policistov, ampak ravno na teh ključnih točkah ste žal pogrnili in jih spet vrnili, da je celoten zakon potem talec teh … Hvala lepa. Za besedo je zaprosil minister Aleš Hojs. Izvolite, imate besedo. ALEŠ HOJS: Hvala lepa.

Tega ne ugotavlja minister. Napake v policijskih postopkih ugotavljajo za to pristojne službe, organizirane v direktoratu. Za ugotovitev teh napak je v vsakem primeru potreben nek čas. nek čas. Ne pride nadzornik iz direktorata policije pa reče, da to pa to pa to si narobe naredil, ampak cel primer pogleda, ugotovi, kako se je vodil,

v Soči. Mislim, da je bilo lansko leto. Takrat ste mi očitali, da se ne smem vtikati v predkazenske postopke. Jaz sem v tistem trenutku, ko sem za ta nesrečen primer zvedel, naročil direktoratu, da naredi nad postopki policije nadzor. Ta nadzor je trajal, jaz ne vem koliko, bo verjetno kolega direktor lahko povedal. V tem postopku, v odprtem postopku so bile ugotovljene nepravilnosti, nepravilnosti v postopkih policije. Te nepravilnosti sem jaz z novimi usmeritvami policije, ki niso vezane samo na ta konkreten primer, ampak generalno na take primere, poskušal z usmeritvami v bodoče odpraviti. Jaz ne razumem tega, kako nočete razumeti. Policist pokliče tožilca, zgodilo to pa to, po našem zakonu je od tega trenutka naprej za vodenje tega predkazenskega postopka zadolžen oziroma zakonsko določen tožilec. Potem se pa v tem postopku naslednje leto in pol ne zgodi nič. Nič se ne zgodi. Tožilec ne da nobene usmeritve, nobenega ne pokliče. Policist ni nič zapisal. Po enem letu pa pol, ko to pogledamo, nihče več ne ve, kdo je zdaj tisti, ki je tukaj sploh kaj naredil. In ne drži to, kar vi pravite, da se je to naredilo zaradi tega, da bi hoteli karkoli prevzemati od tožilstva. Ravno obratno. Naredilo se je zato, ker se je na konkretnih primerih izkazalo, prvič, da kljub obvestilom tožilstev nihče v naslednjih korakih ni naredil nič, ni zapisal, ni uradnih zaznamkov, nihče ne ve, kaj je tožilec povedal, tožilec ni ničesar poslal. Zato je po moje edina možna rešitev ta, kot smo jo v tem zakonu predvideli. Policist obvesti tožilstvo, tako kot ga je do sedaj obvestil. Da ga je obvestil, mora narediti uradne zaznamke oziroma o tem tudi pisno obvestiti tožilca. Tožilec je pa to stvar prevzel, če pisno pove, da je to prevzel. Pa ni treba povedati sem prevzel. Pove naj, kaj naj naredi policist v naslednji fazi preiskave, da je treba narediti še to pa to. Ne pa, da policist tožilca obvesti, leto in pol se nič ne zgodi in na koncu vemo, da je tožilec to usmerjal, stvar pa stoji tam, kjer je bila pred letom in pol. Nobenega drugega razloga ni bilo kot ravno ta, da se razmeji odgovornost, da se ve, kaj dela tožilec, kaj dela policist, da ostajajo sledi tako na tožilski kot na policijski strani. to, kar pravite, da je rdeča luč zasvetila po tem, ko je gospa Mirjam Kline povedala, da za njih ta dikcija o policijskem zakonu nikakor ne drži, da oni delajo po ZKP in da oni povedo, katero stvar bodo prevzeli in usmerjali, ta njena izjava bila samo še triger, torej končni sprožilec, da smo se odločili, da je treba to spremeniti. To, da se pa v primerih nič ne zgodi, se je pa ugotavljalo skozi nadzore. Sedaj jaz ne bom ciničen ali pa ne vem kaj, pa bi rekel, ker se jim ne ljubi delati, ne morejo povedati, da so to prevzeli. Je pa gospa govorila v tej smeri. To pa moram povedati tukaj javno. Povedala je, koliko imajo obravnav, koliko so obremenjeni, kako oni tega ne morejo, kako jih je sto premalo. Kaj si pa sedaj mislimo, da bodo oni še povedali, da so to prevzeli! In to je bil edini razlog. Kar se pa tiče tistega prvega dela, kot sem že na začetku povedal, če sem vas narobe razumel, se vam opravičujem, bom pa pogledal magnetogram in bom videl, kaj ste pravzaprav povedali, vezano na SDS. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Predrag Baković, za njim pa bo razpravljala Nataša Sukič. Izvolite. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Zanimivo je bilo poslušati odziv na stališča poslanskih skupin. Jaz bi se najprej osredotočil na nekaj teh stvari, ki so bile izpostavljene tako z naše strani kot tudi potem z vaše. Malo me je zbodel me je zbodel očitek v stališču Poslanske skupine SDS kot potem tudi v vašem, da pravzaprav ni bilo nekih odmevnih primerov, ki jih je NPU preiskal. Pa se bom najprej opredelil do NPU. Ja, bili so odmevni primeri. Spoštovani minister, jaz verjamem, da vi to veste. Če ne veste, bi vas spomnil, odkrite preprodaje orožja, ki so se zgodile, odkrite večje količine zaseženih drog, ki so se zgodile, realizacija pripadnikov Kavačkega klana, ki je bila izjemno nevarna, realizacija prostitucije v, mislim, da je

niso ugotovili strokovnih napak ali pomanjkljivosti, poročajo mediji. Mislim, da je 24 ur potem pridobil to poročilo, kjer ni bilo nekih večjih nepravilnosti. Sedaj ne vem, ali se je potem to zgodilo vse v tem času, ko ste vi minister ali kako, da je prišlo do teh velikih nepravilnosti, o katerih govorite. Jaz enostavno ne vem. Bi Bi tukaj prosil, da ne govorimo povprek, kako je NPU slab in kako so ljudje slabi. Enostavno so naredili tudi lepe uspehe. Se strinjam, da bi nekatere stvari moral preiskovati NPU, se strinjam s tem. Pa vendarle s to spremembo, ki jo predlagate, da ne bodo več sami odločali, kaj boste prevzeli, niti nimam tako velikih težav, da bo nekdo drug odločal, kaj bo NPU delal. Imam pa velike težave s tem, da bo lahko nekdo drug odloča, česa pa NPU ne bo smel delati. To je tisto. Torej nekdo, ki odloča, kaj bo nekdo delal, bo lahko tudi odločil, česa ne bo delal. Zato ima palica vedno dva konca. Meni so te stvari seveda blizu, morda jih jemljem tudi malo preveč čustveno, glede na to, da sem bil vsa leta pripadnik te službe in zadeve poznam, pa vendarle bi pričakoval majčkeno več. Potem nenazadnje, ko tako veliko govorite o tem NPU, glejte, zopet drug članek, ki se je pojavil:

vprašanje, ali je res, da si je izposodil en policist 6 ali koliko že tisoč evrov od nekoga za navidezen odkup drog, pa ste izjavili, da izpovedbe neposredno oškodovanega potrjujejo resničnost dogodkov. In to so te intence, ki kažejo na to, da vam je NPU trn v peti in resnično dajmo tukaj stvari postaviti na dejstva. Če se usmerim na dejstva. Če se usmerim samo na dve strani, nimam toliko časa. Prva je ta, o kateri ste že veliko povedali, gre za to, da se črta določilo, da se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije v predkazenskem postopku od trenutka, ko je bil obveščen o kaznivem dejanju. Umik tega določila v povezavi z uredbo o sodelovanju državnega tožilstva daje več manevrskega prostora notranjemu ministru, ki že zdaj lahko usmerja s pisnimi usmeritvami in navodili, vendar ne v predkazenskih postopkih. To, o čemer ste vi govorili, ne gre za usmerjanje, ampak gre za to, da vi odredite nadzor, ki ga potem določena služba opravi. Tukaj jaz nimam nobenih težav. Ampak zavedati se pa morate, da od trenutka, ko je policija izvedela za kaznivo dejanje, ne glede na to, če se tožilec odloči,

kjer govori kaj mora, drugi odstavek, katera so ta pooblastila, in nenazadnje sedmi odstavek, v katerem ima tožilec nadzorstveno funkcijo in lahko sprejme pritožbo v treh dneh. In to njega dela za gospodarja postopka. V predlogu zakona pa je v obrazložitvi navedeno, da je ta predlagana sprememba v izogib zamenjavi obveščanja in usmerjanja oziroma napačni predstavi in razlagi, da pristojni tožilec v vseh primerih, ko je bil obveščen o kaznivih dejanjih, vodi usmerjanje dela policije v predkazenskih postopkih. Glejte, to se ne da zamenjati, pa bom povedal, zakaj ne. Ker je usmerjanje v izključni domeni tožilca. Ne more policist usmerjati tožilca, pač pa tožilec usmerja policista. Obveščanje je pa najpogosteje ali pa v 99,9 primerih naloga policije. In tukaj ni zamenjave, ker eno dela eden, drugi dela drugo. Naprej piše, da se odpravlja le situacija, v kateri je bil državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, ni pa prevzel usmerjanja, posledično pa tudi usmerjanje ministra glede na veljavno določbo ni bilo mogoče. Se pravi je intenca, da bi minister v tem primeru usmerjal postopke policista. Jaz ne vem, ali je, z vsem spoštovanjem gospod minister, ali je katerikoli minister, ne vi, bolj strokoven in kompetenten, kakor je policist, ki to obravnava, in lahko bolje oceni, kako se mora voditi določen konkreten postopek v kaznivem dejanju, kot ta policist ali celo tudi bolje kot tožilec. Jaz verjamem, da ne. Jaz sem uporabljal Zakon o kazenskem postopku mnoga leta, pa ne vem vsega. Pa verjamem, da tudi vi ne poznate te policijske zakonodaje tako, da bi si to pravzaprav lahko suvereno, tudi če bi bilo zakonsko določeno in kvalitetno, lahko privoščili. A je to nerodno zapisano, jaz ne vem, ampak v glavnem iz tega izhaja to, da naj bi v primeru, če državni tožilec ne bo prevzel usmerjanja, da ga potem lahko prevzame minister. Še enkrat poudarjam, ja, minister ima vedno možnost odrediti nadzor, ki ga ne opravi sam, ga opravi zato strokovna služba. Razumem tudi tisti primer, ki ste ga izpostavili. Pa vendarle, če piše v obrazložitvi, da nastaja neka praznina v tem, če ni prevzel usmerjanja, posledično pa usmerjanje tudi ministra ni mogoče. Minister ne more usmerjati, ne more usmerjati, ampak to notri piše. Zato se mi zdi to precej problematično. Pa na hitro bom še en del, ki se mi prav tako zdi problematičen. Gre za to, kar ste izjavili, da so nekateri direktorji po 25 let, nekateri komandirji po 15 let. To so zelo redki primeri. Jaz se direktorja policijske uprave ne spomnim, da bi bil 25 let. Lahko da je bil, ampak jaz se ne spomnim. Komandirji so nekje 10 let, eni so pet, odvisni od tega, koliko so pridni, koliko znajo, koliko obvladujejo situacijo. Ampak veste, kaj problematiziram? Komandirji se že zdaj menjajo, niso več kakor 10 let, mogoče kdo. Ampak se že zdaj menjajo brez te regulacije v zakonu. Kaj problematiziram? Problematiziram to, da se bo na presečni datum, če bo ta novela sprejeta, ustvaril pogoj, da bo vsem, tako na nivoju GPU, vodjem organizacijskih enot, direktorjem PU in načelnikom na presečni datum takoj ob veljavi prenehal položaj. To pomeni, da so vsi od takrat naprej samo še začasno tam, dokler ne pridejo novi. Lahko bodo ostali stari, jaz ne vem, kako ste si to zamislili. Ali se vam ne zdi, da katerakoli politika, katerakoli vlada, bodisi leva ali desna, da je to prehudo za njo in prevelika skušnjava, da bi zamenjala, tudi morda ne boste, ampak očitek vam bo vedno letel.

subjektivne ocene, ne vas, morda vodje, morda njegovega neposredno nadrejenega, ali bo kandidiral ali ne bo kandidiral. In to problematiziram. Pa še še enkrat ponavljam, ni nujno, da je to desna opcija, lahko je leva opcija, skušnjave bodo prevelike. Nekaj časa bi si še pustil, gotovo se boste odzvali, pa verjetno bova še kaj imela. Hvala.

Ne moremo reči, v zahodni polovici Slovenije bomo to naredili v naslednjem letu, vzhodni pa, ne vem, v dveh letih. / oglašanje iz dvorane/ Aja, v petih letih. Okej, ampak tudi če v petih letih naredimo, bo treba začeti postopke delati. Dejstvo pa je, da smo mi tukaj notri napisali, da se začnejo postopki za izbor v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Jaz si tudi ne predstavljam, glejte, nekdo ki je bil dober komandir ali pa je dober komandir, ni nobenega razloga, da tudi naprej ne bi bil dober komandir. Nobenega razloga ni. Imam pa jaz osebno težave, moram povedati, se mi zdi, da če je nekdo 10 let komandir v neki občini ali na neki policijski postaji, da je to dovolj za tisto lokalno okolje. Če je dober, naj gre drugam in naj bo drugje 10 let komandir. Skušnjave, policija je preresna stvar, da bi lahko bil nekdo kar 20 let, vi sicer ne poznate, jaz jih poznam. Nenazadnje v vaši občini je bil ta primer, če se ne motim, ste iz Kočevja, ko se je ugotovilo na podlagi prisluhov, da je treba komandirja policijske postaje zamenjati, ki je bil tam ne vem koliko let že. Meni veliko županov reče, dajte narediti neko rotacijo. Ne more biti komandir oziroma zdaj načelnik, ni več komandir, kar po 15 let. Sprega oziroma občutek oziroma občutek te moči, vsega vedenja je za lokalno okolje v tem primeru lahko za takega človeka velika skušnjava. Kar se tiče kataloga oziroma ne kataloga, glejte, noben ne bo, tudi to, kar je gospod Medved rekel, da bo potem pa pultna prodaja, ne samopostrežna. Nikakor ne. Narejen bo katalog, katalog, kjer bo jasno napisano, katere postopke mora voditi NPU. Ampak tega kataloga ne bo naredil samo direktor NPU, ker to je samopostrežna prodaja ali pa samopostrežna izbira, ampak ga bosta naredila on in direktor kriminalistične policije. Onadva bosta pripravila ta katalog. Na koncu je odobritev tega kataloga v pristojnosti direktorja policije. Direktor policije bo pa rekel ja, res je, to je v redu, ta katalog velja in od zdaj naprej bo NPU prevzemal vse tisto, kar je potrebno. Kar se tiče tega, gotovo je NPU naredil kakšno dobro stvar, posebej v tem primeru, ki ste jo omenili, pri preiskavah preiskavah drog oziroma zasega drog in tako naprej. Tukaj je gotovo bil pomemben napredek narejen. Ampak tudi v teh primerih ali pa mogoče v tem primeru, ko je gospa Sukič govorila o Marini, češ, da sem jaz nekaj Marino in tako naprej. Nisem jaz delal in tudi jaz nisem naročil nadzora za Marino. Poglejte, na žalost je tam notri toliko strokovnih napak, kljub temu da je bilo dobronamerno vse narejeno, ampak da ta postopek na sodiščih pada, pa ne zaradi tožilca, ampak zaradi tega, ker so v teh postopkih visoko strokovno usposobljeni najboljši kadri na NPU naredili toliko napak, da to sedaj na sodišču pada. Po moji oceni je to katastrofa, ne morem drugače reči.

Spoštovani minister, saj drži, vendar morate vedeti naslednje. Ko ste izpostavili ravno komandirja Kočevja. Ja res je bil je zamenjan, ampak to pomeni, da sistem deluje.

kdorkoli. Za Marino ne vem, ali je padlo že ali samo vi ocenjujete, da bo padlo, ne poznam te zadeve, pa vendarle mislim, da je 20 milijonov odvzete protipravne premoženjske koristi in bo verjetno ostala, nekaj pa je tudi tukaj naredilo. Kar se

Včeraj ste pokazali politike, začeli rovariti proti moji stranki, prešli ste na Mladino, prišli na STA, na Računsko sodišče, na vse, ki vam ne pašejo. Jutri boste pa imeli kar pravno podlago, da boste s celo opozicijo obračunavali. To je to, kar vi pravzaprav sedaj delate. To, kar počnete, sploh s tem suspendiranjem, s tem vmešavanjem v sodno vejo oblasti, s tem prevzemanjem, da boste vi usmerjali predkazenski postopek, namesto tega, kot je bilo do sedaj, oprostite to je katastrofa, to je poseg v pravno državo. Pred Evropo se delate in nedolžno odkimavate in vedno s tem nedolžnim obrazom lažete nam dobesedno v obraz, lažete tudi Evropi, kako je vse v najlepšem redu in tako naprej.

To je res napad na pravno državo, to je resno vmešavanje v neodvisno vejo oblasti. Tožilci so proti, stroka je proti, ampak to vas ne briga.

in na tak način bi vi eliminirali politične nasprotnike in tako naprej in tako naprej. To kar počnete, je golo zastraševanje. In vi bi to radi sedaj institucionalizirali. Saj to že itak počnete. Ti pritiski so neverjetni. Saj o tem beremo dobesedno vsak dan, kaj se vse dogaja, ampak vi bi sedaj radi imeli pravno podlago. Tako kot pri prejšnjem zakonu, ki smo ga obravnavali, pravno podlago za neke rabote tam pri zakonu o orožju. Ista stvar. Vi bi radi poskrbeli, da boste lahko rekli, da zdaj pa je pravna država, ker imamo pravno podlago. Določbo, da bi vi usmerjali delo policije, mislim, ko je obveščen o kazenskem postopku, mora to prevzeti državni tožilec in nihče drug. Vi nimate kaj tu zraven za delati, ampak ne, vi boste črtali to v 4. členu in kaj se bo zdaj štelo? Kdaj bo tožilec začel z usmerjanjem dela policije? Kdaj bo začel on to delati? Dokler tožilec ne bo dal pisnih usmeritev − kdo bo to počel? Vi. Ali kdo bo to počel? Dokler ne bo začel tožilec, kdo bo to počel? To je noro, kar se greste, in to se ne dela. Tega ne smemo pustiti nikakor v tem državnem zboru.

Vemo, kaj se je zgodilo s prejšnjim direktorjem, vemo, da zgodba še ni končana. Sodišče je pritrdilo, da je bila razrešitev nezakonita. Ampak glejte, vi bi zdaj to ureditev spet spremenili in tako naprej. Kadrovske čistke se bodo veselo nadaljevale, vse pač po vaši meri. po vaši meri. Zanima me, zakaj rabite tretjega namestnika generalnega direktorja policije pa še policijskega atašeja. Kaj to pomeni, zakaj zdaj vi to rabite? A ker boste še kakšne svoje zveste kadre malo zaposlili ali kaj? Poleg tega me zanima, zakaj boste zaposlovali še dodatne mejne policiste. Prej Prej ste sklepali začasne zaposlitve za nadzor zunanjih meja Evropske unije, po novem boste pa kar celo državno mejo varovali ali Zakaj se zahtevajo nižji standardi pri teh zaposlitvah, me zanima, ko niti ni potrebna javna objava niti javni natečaj? Kako si vi to predstavljate? A kar tako? vsem boste vi odločali ali kaj? Kar malo po domače. Tako kot se vam zazdi. In nagrajevali vaše najbolj zveste pripadnike, ostale boste pa trpali − kam? V Tacen, kjer se baje kopičijo, da že sploh ne vedo, kaj bi. Zmišljevali si boste razne nove oddelke, kot je tista cestna policija, kamor trpate kvalitetne kriminaliste in kadre in tako naprej. In boste zaposlovali pač vaše? Privržence SDS ali kako? Skratka, noro, kar se greste, spoštovani minister. Mislim, noro, res! Da se ne pogovarjam o tem, da s tem zakonom dodatno omejujete pravico do stavke in dodajate še nekaj drugih možnosti za prekinitev pogodbe o zaposlitvi. Recimo podaljšujete možnost suspenza policista, če to predlaga zdravstvena komisija. Kdo pa predlaga zdravstveno komisijo? Ja, politično nastavljeni generalni direktor policije. Ves čas govorite, to ne dela minister, to dela generalni direktor. Ja kdo ga je pa nastavil? Koga se pa boji ta direktor, če ne vas, no? Lepo vas prosim! Saj če pa ne bo priden ta direktor, bo pa tudi on odletel, pa boste imeli novega direktorja. Tako da lepo vas prosim, nehajte nam lagati, pa se delati tako nedolžnega, ker to je res že smešno. Vi vedno, ko vam človek da dokaz na mizo, rečete, da nič ne veste o tem, da se mi motimo pa da mi to vse narobe razumemo in tako naprej. Popolnoma jasno je, kaj se greste, in kaj takega še ni dogajalo. Se še ni dogajalo v tej državi. In tega ne smemo pustiti. Ker to je pa katastrofa, kamor nas peljete. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Za besedo je zaprosil minister Aleš Hojs. Izvolite, imate besedo. Hvala, saj bom zelo kratek. Dva ključna odgovora iz te razprave. Kdo bo usmerjal policijo v tistem času, če tožilec ne bo prevzel tega usmerjanja? Usmerjal jo bo predstojnik enote, ki se s primerom ukvarja. Torej direktor NPU, direktor SKP, direktor UKP, vodja preiskave, nihče od politikov, nihče od ministrov, ker za to nima niti pristojnosti. Nima zakonskih pooblastil za to. Po zakonu o organiziranosti lahko minister daje zgolj splošne usmeritve, nikakor ne konkretnih. Tako da odgovor, kdo bo v tistem času, ko tožilec ne bo usmerjal oziroma prevzel usmerjanja, je jasen. To bo delal predstojnik enote, v kateri se preiskava v policiji odvija.

v naslednjih petih dneh pove: prevzel sem preiskavo. V čem je tukaj problem? Dajmo, dajmo imeti jasne vatle, da bomo vedeli, kdo je, potem ko se po enem letu pa pol nič ne bo zgodilo, odgovoren. Ne pa, da tožilec ne napiše nič, nihče nič o tem ne ve, šef pravi, da tožilec je to prevzel, ampak v enem letu ni pa nič povedal, niti poklical jih ni, niti napisal jim ni nič in tako naprej. Kar se tiče pa policijskih atašejev, pa zgolj pojasnitev. Nič ne bomo spremenili, naredili bomo to, da bomo tiste, ki so že policijski atašeji, pa formalno nimajo tega imena, naredili primerljive z vojaškimi atašeji. Danes imamo policijske atašeje v Zagrebu, v Sarajevu, v Makedoniji, ne vem kje še vse. Vem, pa ne bom vseh našteval. S tem zakonom samo to naredimo, da imajo ti ljudje primeren status, ki je enakovreden vojaškemu atašeju. Čisto nič drugega. Postopki imenovanja tega atašeja se v ničemer ne spreminjajo. Postopek imenovanja atašeja je že zdaj določen. Lahko ga imenuje minister neposredno, tega se nisem jaz spomnil, to je že dolga leta. Lahko ga imenuje ravno tako minister na predlog direktorja policije. Niti ene spremembe v tej smeri nismo naredili. Samo poimenovali smo jih tako, kot se gre. Hvala lepa. V vrstnem redu je manjša sprememba. Zdaj bo dobila besedo Maša Kociper, za njo pa mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa. Zakon, ki je pred nami, gotovo zahteva daljšo in bolj poglobljeno razpravo, ampak ker imam žal zelo malo časa na voljo, se bom dotaknila dveh stvari. Prva je ta, o kateri tudi danes najbolj govorimo, to je črtanje norme o tem, kdaj državni tožilec prevzame usmerjanje dela policije. Jaz, minister, s tem nimam problema, da se roki in pristojnosti jasno določijo. Mene nasploh moti, po ZKP imamo en kup prekluzivnih rokov, ki stranke zelo zavezujejo, odvetnike in stranke, osem dni zamudiš, gotovo. 15 dni zamudiš, gotovo. Tožilci in sodišče imajo pa velikokrat instruktivne roke, ki jih za leta prekršijo. Po ZKP je treba preiskavo zaključiti v šestih mesecih. Preiskave trajajo dve leti, tri leta. Ljudje so v postopku, ne vedo, kaj je z njimi, ne morejo delati in tako naprej. Tako da jaz za jasno določanje pristojnosti in rokov nimam težav. Če je tu nastalo eno slepo polje, da ni čisto jasno, kdaj in kdo prevzame, kdaj prevzame usmerjanje, je zame prav, da mora tožilec odreagirati. Jaz bom spomnila na en drugi primer. Moj bivši politični sopotnik, lahko govorim o njem, ker sva se razšla, gospod Janković –velik problem je bil, vsa javnost se je zgražala, ker je bil zavržen postopek proti njemu, ker tožilstvo tri leta po tem, ko so bili posebni ukrepi, ni naredilo nič.

preganjala, ne kar ena tožilka, ni naredila nič. Tukaj bo pa moral nekdo vsake toliko, kolikor razumem, vsaj dati odredbo, naredite to pa to, v naslednjem času naredite to pa to. Tako da s tem jaz nimam problema. Problem imam s tem, kdo bo zdaj pri NPU − vem da ni direktno povezano, je pa povezano − kdo bo pri NPU določal, kaj NPU preganja. Če pravite, da je bila prej samopostrežna, se strinjam s Predragom, ki pravi, če ni več samopostrežna, kdo pa določa. Ker mi vemo, če so pristojnosti preširoko določene, potem je taka ureditev samopostrežna. Če so vse zadeve prednostne in si zanje pristojen, potem med temi zadevami lahko izbiraš. In tukaj ste delno že odgovorili, ampak tukaj je zame ključno, na kakšen način bo določeno, kaj dela, in kdo bo imel pravico, da reče, to pa to pa ne dela. Tu pa so možnosti za politične zlorabe vseh vrst. Ne samo vašo zlorabo ali te vlade, ampak za vsako drugo vlado. To, da nekdo določa, kaj se preganja in kaj ne, je nedopustno. Zato so te neke rešitve, da je NPU pri tem samostojen in tako naprej. Ampak kaj je pa prava rešitev, je pa vprašanje za milijon dolarjev. Jaz se strinjam, da neka avtonomnost nekega organa ne pomeni popolno avtonomijo. Sodniki so avtonomni pri svojem odločanju, niso pa avtonomni pri tem, kdaj bodo izpeljali razpravo, koliko časa bodo imeli postopek odprt in tako naprej. In to pričakujem tudi tukaj. Drugače pa v tej minuti, ki jo še imam, nismo mi rekli v tem našem stališču, da da je to, da se črta, nedopustno in da gre za poseg. Policijski sindikat, na katerega se vi sklicujete, da ste z njim dosegli dogovor, opozarja, da bo posledično minister lahko posegel v strokovno delo policije z neposrednimi usmeritvami. To je rekel policijski sindikat in in tudi Vrhovno državno tožilstvo, kot razumem, se s to rešitvijo ni strinjalo. Sedaj pa druga stvar. Omejeni mandati, bodisi za načelnike ali kako se jim že reče, o katerih ste govorili z gospodom Bakovićem, bodisi za direktorja NPU. Če ti direktorja NPU degradiraš na nivo enega državnega uradnika, ki ga lahko vsaka vlada v enem letu zamenja, potem si s tem bistveno bistveno omejil neodvisnost tega organa. To je dejstvo. Vedno ko je nekdo vezan na mandat, postane bolj prestrašen, bolj ustrežljiv in tako naprej. Zato so ti neki mandati, ki so vezani na določeno obdobje, zaradi varovanja integritete organizacije, ne posameznika. Hvala lepa.

Kolegica Muršič, izvolite, imate besedo. MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Na začetku moram povedati, da smo bili danes ponovno priča odi radosti. Pa ne odi radosti s strani poslanca, ampak s strani ministra. Takoj po stališčih poslanskih skupin je povedal, kako ta vlada in njegovo ministrstvo dela dobro, izboljšalo je plače policistom, pogoje za delo, rešuje policijske postaje, nakupi opreme. To je vse v redu in prav. Če ste res tako dobri, zakaj je bilo potem toliko nezadovoljstva s strani policistov ob objavi njihovih plač. In tudi ko nadalje minister pove, da le kako bomo lahko nasprotovali temu zakonu, ker so v bistvu v ta zakon vključene tudi sindikalne zahteve. seveda, saj smo v stališču poslanske skupine Socialnih demokratov povedali, da boste rekli, »ti, ti, grda opozicija, vi ste tisti, ki niste sprejeli zakona«. En dan ste to tudi povedali, kaj boste potem delali naprej. Pa nismo neumni,

kako smo grdi, nas diskreditirali in še in še, res to se mi zdi, da ni prav. Ja, vedno smo dajali policistkam in policistom izjemno veliko spoštovanje in zaupanje. Žal so ljudje v zadnjem letu tudi to spoštovanje do policistov izgubili, kar nas, moram reči, pošteno skrbi. Žal sem to opazila tudi sama. Ko pričakuješ zaščito uradne osebe, policista, te le nemo gleda, opazuje, ne uporabi ne verbalne, ne neverbalne komunikacije, kaj šele kaj drugega. Le zakaj? Morebiti je čakal na kakršnakoli navodila ali nisem bila tista prava oseba, ki bi jo moral v tistem trenutku zaščititi. Absolutno, minister, s tem se z vami pa strinjam, da je treba organiziranost in delo policije izboljšati, ampak žal ta predlog, ki je v obravnavi, gre ravno v nasprotno smer. Jaz to vidim kot politično vmešavanje v delo policije. Povedali ste, da policistke in policisti ne smejo biti člani političnih strank, zato tudi ni političnega vmešavanja. A glej ga zlomka, kaj prinaša pa zakon. Če še danes velja, da minister, to ste trenutno pač vi, pa saj ni pomembno, a ste vi, ali je kdorkoli drug, ne sme dajati usmeritev policiji v kazenskem postopku, ki jih usmerja tožilstvo, predlog zakona to dikcijo črta. Upam, da vem pravilno. To pomeni, da bo minister kot politična funkcija vplival na predkazenske postopke. Tudi na najbolj občutljive. Zakaj? Do zdaj je vedno veljalo, da je bil gospodar kazenskega postopka v skladu z zakonom o kazenskem postopku državni tožilec, ki je edini, ki je policiji lahko dajal usmeritve. Nadalje. Bistveno in nedopustno se širijo tudi pooblastila uradnikom enote za usmerjanje in nadzor policije Ministrstva za notranje zadeve. S predlogom zakona se jim omogoča neposredni dostop do žive baze podatkov ter živih baz policijskih enot. To so pasti, ki so izjemno problematično naslovljene. S tem se uradnikom omogoči neposredni vpliv na izvajanje operativnih nalog policije. Še hujša neumnost ali pa, jaz bom rekla kar nedopustnost, ki jo zasledim v zakonu, pa je, da se s predlagano spremembo odvzema avtonomnost Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Zame je to nedopustno. Trenutna ureditev v tem delu je jasna, saj le-to onemogoča in izključuje kakršnokoli vplivanje na neodvisnost Nacionalnega preiskovalnega urada. urada. Ne vidim nobenega utemeljenega razloga, da se komandirji policijskih postaj preimenujejo v načelnike policijskih postaj. Vi ste že danes kar nekajkrat rekli, da so že načelniki. Ja spoštovani minister, zakon še ni sprejet. Zakon še ni objavljen. Zakon še ne velja. A se motim mogoče? No, torej, danes so še komandirji policijskih postaj. Jaz razlog vidim zgolj in samo ideološki. Še ob tem, da boste lahko imeli možnost, pa ne govorim ravno o vas, ker govorimo o ministrih, naslednjih ali teh ali kakršnihkoli, v treh mesecih bodo lahko zamenjali vse sporne direktorje policijskih postaj, komandirje. Res, minister, ta zakon je zelo, zelo problematičen. In spoštovani minister, vse se vrača, vse se plača in vašega leporečenja … Res ste manipulator v besednih zvezah zelo velik in upam, res upam, da bodo že enkrat volivci tudi to spregledali. Hvala. Hvala lepa. Za besedo je zaprosil minister Aleš Hojs. Izvolite. ALEŠ HOJS: Ja, hvala. Jaz bom samo na začetku tole okrog tega komandirja razložil, potem bi pa prosil, če lahko besedo ima tudi direktor direktorata za nadzor, bil je tudi prijavljen. Tako da bi on pojasnil to, kar se v bistvu že cel večer v bistvu nekako ponavlja. Glejte gospa poslanka, ja, res je, danes sem večkrat povedal, načelnik, ne komandir. Ampak to sem povedal za govornico dvakrat, pa tukaj trikrat, ampak vsakič v povezavi z novim zakonom. V novem zakonu je tako definiran. To še ne velja, seveda ne velja, ampak govorim o tem, kaj je predlagano. Če je to ideološko, ja, morda je ideološko, glejte, se strinjam. Komandirji, to to izhaja iz bivše Juge. Tam ste imeli komandirja v vojski, pa komandirja v policiji. Komandirji so se v Slovenski vojski spremenili v poveljnike, mislim da takoj v času prvega sekretarja, torej Janše. Takoj niso bili več komandirji, ampak so bili poveljniki. V policiji so ostali komandirji.

pri pregledu tujih praks nekako prišli do tega imena, ki se mi zdi pravzaprav Komandir pa komandant je pa bistvena razlika, če bi kdo hotel to enačiti s tem, kar imajo recimo v anglosaksonskem svetu. Zdaj pa bi prosil, če lahko še kolega Bradač pojasni to, o čemer se pravzaprav že ves čas pogovarjamo, vezano na usmerjanje oziroma to, kar je bilo vaše vprašanje, je po moje še bolj važno, da si direktorat za nadzor nad policijo s tem zakonom bistveno povečuje svoje pristojnosti oziroma da bodo lahko vstopali v prostore, gledali nezakonito stvari in tako naprej. Zdi se mi prav, da kolega pojasni.

govori o tem, kdo sploh lahko v bistvu upravlja nadzor nad delom policije. Opravljajo ga uradniki, zaposleni v notranji organizacijski enoti ministrstva, pristojni za usmerjanje in nadzor. To je pač ta imenovani Direktorat za policijo in druge varnostne naloge. Uradniki in zgolj uradniki te enote so uradne osebe s posebnimi pooblastili. Nihče drug ne more v bistvu opravljati tega nadzora. Uradnik iz prejšnjega odstavka se pri opravljanju nalog izkazuje s službeno izkaznico, ki pa jo izda minister. Za izvajanje določenih nalog posameznega nadzora lahko vključimo tudi posamezne policiste, ki so zaposleni v policiji. Gre zgolj za majhno peščico ljudi, ki so svoje izkušnje in znanje pridobili v policiji, del uradnikov pride iz drugih ustanov, tudi s tožilstva ali od kje drugje, da se te izkušnje menjajo med njimi. Je pa pomembno, da že sedaj pooblastila uradnika za usmerjanje in nadzor so zaradi učinkovitega nadzora, predvsem zaradi spoštovanja nadzora nad zakonitostjo, strokovnostjo, spoštovanja človekovih pravic, piše že v prvi alineji, da lahko zahteva podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija. Nič novega torej. Že sedaj lahko zahteva podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija. V tem konkretnem primeru smo na koncu želeli bolj jasno določiti, da takrat, kadar gre za dostop do te evidence in kadar je potrebno za izvajanje iz njihove pristojnosti, se pravi, najprej se mora izkazati potreba, potem mora biti pristojnost. Se pravi, gre za nek dogodek, ki ima odmev v javnosti, ki je pri nekem posamezniku sprožil zahtevo po preverjanju, pa ni to pritožba nad delom policije, nad izvajanjem nalog policije. Verjetno veste, da imamo še drug sektor, ki se izključno ukvarja le z izvajanjem pritožbenega postopka, kjer v bistvu tudi v odprtih primerih preverjamo posamezne nasprotujoče se ugotovitve, v okviru senata ali v okviru pomiritvenih postopkov, cel postopek je predpisan, kako to izvedemo. Ljudje se imajo pravico pritožiti tudi nad delom policista in izvajanjem njegovih nalog. V tem konkretnem primeru

imajo pravico zahtevati vpogled v evidenco, dokumente, listine, odredbo, zapisnike, odločbe, sklepe, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi pridobiva, pripravlja in izdaja policija, in po potrebi zahtevati izročitev izročitev njihovih kopij in tako naprej, da pridobijo to dokumentacijo, na podlagi katere lahko potem tudi napišejo neko verodostojno poročilo. Razgovori, vstopiti v prostore, prisostvovati izvajanju nalog policije, od policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in informacij iz njihove pristojnosti, ki so pomembne za usmerjanje in nadzor, vse to lahko ti ljudje s posebnimi pooblastili, ampak zgolj ti ljudje s posebnimi pooblastili, naredijo. Rezultat tega je, da je na koncu lahko napisano neko kvalitetno poročilo o nadzoru. To poročila o nadzoru se preda tej enoti, ki je bila nadzirana, lahko podajo pripombe na to poročilo, to je razlika med tistimi internimi nadzori, ki potekajo v policiji, kjer te možnosti ni. Skratka lahko oporekajo ugotovitvam, ampak to je že postopek preverjanja. In na koncu, ko je to poročilo zaključeno, ko se v bistvu s temi ugotovitvami več ali manj vsi strinjamo, pride to poročilo do ministra. Tako poročilo je minister zadnjič predstavil na tiskovni konferenci, ko se je v bistvu izvedel nadzor nad NPU. Je pa res, da nad NPU že dalj časa delamo nadzore in podobne napake v bistvu ugotavljamo že skozi čas, in upam, da bo sedanje vodstvo zmoglo, saj v okviru nadzora že odpravljene določene pomanjkljivosti in tudi naredili so nekatere sistemske korake, s katerimi sem prepričan, da bodo nadgradili delovanje NPU. Mislim, da je potreben in da ga v bistvu v slovenskem prostoru potrebujemo, da bomo imeli nek učinkovit organ, ki bo v bistvu za zgled in vzor vsem ostalim kriminalistom, ki preiskujejo kazniva dejanja. Mogoče jim bo nudil tudi kakšno strokovno podporo. Kar se pa tiče te zgodbe, je bila tudi s strani poslancev zelo lepo pojasnjena. Gre v bistvu za ta žep, ki se je naredil, ko v bistvu stvari stojijo, ko ugotavljamo, da po več mesecev ne gre nikamor. Želimo imeti v bistvu nek jasen, bolj transparenten sistem, kjer se bo ugotovilo, kdo je tisti, ki v bistvu ne dela, kdo je tisti, ki je zadevo spravil v predal. Če je bila usmeritev, če je bilo navodilo in če tožilec to prevzame in če je to pomembna zadeva, jaz mislim, da je prav, da napiše nekaj besed, nekaj stavkov, kaj želi, da se bo tukaj naredilo, in da potem tudi on zahteva, da se v bistvu to naredi. so konec koncev vsi plačani za to delo,. Tako kot sem jaz plačan za to, da nadziram, rešujem pritožbene postopke, so tudi oni plačani za to, da preiskujejo kazniva dejanja. Če pa tožilec po tem obvestilu, ko ga je prejel, ne smatra, da je nujno, da bi moral on prevzeti in voditi in usmerjati ta postopek, potem je to dolžan storiti njegov predstojnik, pa najsibo to komandir ali pa načelnik policijske postaje ali pa direktor NPU. Ampak nekdo mora v bistvu skrbeti za to. Jaz vedno stojim za načelom, da ljudem zaposlenim zaupamo, jih cenimo, ampak je prav, da jih tudi nadziramo. Zato so te spremembe, da bo postopek transparenten in jasen. Hvala lepa. Minister, me veseli, da ste povedali, da je preimenovanje komandirjev v načelnike policijskih postaj ideološko. Me izjemno veseli, ampak kot ste rekli, da to je bilo v času ne vem katerega časa. Ampak komandirje policijskih postaj imajo v Italiji, Franciji, Angliji. Jaz ne vem sicer, ampak dobro, pustimo. In kaj je še gospod Pavle Čelik leta 2002 zapisal v svojem članku: »Preimenovanje komandirjev policijskih postaj grobo posega v tradicijo slovenske policije in njenega večstoletnega ustroja, ki sega še v čase Avstro-Ogrske monarhije ter kasneje Kraljevine Jugoslavije vse do današnjih dni.« To je zapisal. Tako da strokovnih podlag za preimenovanje res žal ni. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima Janez Moškrič, za njim pa jo bo dobila mag. Elena Zavadlav Ušaj. Izvolite. Lep pozdrav. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Posebej sem vesel, da je kolega Rudi Medved prisoten. Sam kot član Slovenske demokratske stranke ali kot stranka, tudi minister, smo navajeni na veliko obtoževanj, žalitev in podobno, pa vendar smatram, da je v današnji razpravi stranke Liste Marjana Šarca prišlo tudi do velike žalitve policistov. 644 uniformiranih policistov imamo in še tisoč 500 neuniformiranih, pa ste izjavili, ne samo enkrat, trikrat ste izjavili po mojem žalitev do policistov. Tisto, ki se tiče SDS, pa preslišim. Kaj ste izjavili? Prva izjava: zdaj bo šlo za politično policijo z doslednim nastavljanjem strankarskih in stranki SDS zvestih kadrov. To je prvi tak stavek, ki mislim, da je žalitev do policistov, ker policisti so strokovnjaki, usposobljeni in tudi izšolani za svoje delo. Druga izjava je bila taka: iz NPU odstranili kriminaliste, ki so preiskovali sumljive nabave zaščitne in medicinske opreme in financiranje stranke SDS. Tako da je minister kar prav slišal, gospod Rudi Medved. Se pravi, dvakrat je dosledno omenjeno Se pravi, dvakrat je dosledno omenjeno SDS in politična policija in ostalo. Poglejte, ko govorimo o zakonih, lahko rečemo, da je ustava osnova. Koliko zakonov bi lahko imeli, da bi zadostili naši slovenski ustavi. Verjetno samo sto. Okoli 100 zakonov pa bi pokrili vse ustavne norme, kjer piše, da je treba imeti zakon. Pri nas imamo skoraj 900 aktivnih zakonov. Eden od teh je tudi današnji zakon, ki je bil sprejet že leta 2013 bil in potem skoraj vsako leto noveliran. Ko gremo na zakonodajno materijo in ko bolj natančno urejamo, bolj se nam dogaja, da so potem določene izjeme oziroma določeni momenti, ki jih ne moremo umestiti v zakon. Če bolj plastično povem, ko rečemo ne kradi, se ve, da se ne sme krasti in ni izjem. Potem pa vemo, a ha, za manjše prekrške je tako, do 50 evrov na bencinski črpalki je pa tako. In potem imamo izjemo od izjeme izjemo. Zato se v praksi dogaja, da moramo zaradi učinkovitosti določene zakone popravljati. Ta

bolj učinkoviti. Odgovorno vodenje določenega resorja ne pomeni avtokratskega vodenja. Pomeni, da si ti aktiven, da želiš biti zraven. pa, da prideš na ministrstvo v službo, malo vprašaš, aha, aha, tako, tako je, v redu, malo tiskovnih konferenc in karavana gre dalje. Ta vlada se tega ne gre. Ta vlada aktivno dela, želi, da se postopki postopki izboljšajo na vseh področjih, na drugih ministrstvih kot tudi na tem ministrstvu. Zaradi tega je bilo ugotovljeno, da se določene stvari morajo izboljšati. Drugo področje pa je vezano na

in pol je padlo zaupanje v policiste. Zakaj? Zato ker je padlo zaupanje še v marsikaj drugega, tudi v politike, tudi v vlado. Zakaj? Ker je bil povečan obseg dela na vseh področjih.

leta. Epidemija je zahtevala več posegov in več ukvarjanja. Ravno tako je bilo pri delu policistov. Policisti so morali poleg svojih rednih nalog opravljati tudi nove naloge,

Vse to je bilo bolj povezano, več je bilo tega dela kot pa pretekla leta. Zato je padlo zaupanje, ker v osnovi policisti in pa tudi politika ni tista, kjer bi ljudje želeli, da jih srečajo. Poznamo tisti ljudski rek: Policista manj vidimo, rajši ga imamo. Važno je, da je tam nekje, da vemo, da skrbi od daleč, in to je za nas največ. Jaz podpiram vse predlagane spremembe. Želim pa, da se ne žali dela policistov in samih policistov, ki želijo želijo s svojo odločitvijo za ta poklic poskrbeti za svojo državo in svoje sodržavljane. Hvala lepa.